реєстрації. Готові реєструватися? Шановні колеги, нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання кнопки "за" – зеленої, або зліва, як кому більш комфортно.

У залі зареєстровано 323 народних депутатів України. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, відбулося засідання Комітету з питань освіти. Слово надається Колебошину Сергію Валерійовичу. Комітет, Бабак.

Шановні колеги, ми пропонуємо розпочати вечірнє засідання з новин, тих самих, з яких ми починали ранкове засідання, тої трагедії, яка близька нам усім, особливо нам як освітянам, особливо мені як одеситу і моїм колегам депутатам з Одещини. За поточною ситуацією нічого практично не змінилося, у нас на сьогодні одна людина достеменно відомо, що загинула. Доля ще 14 людей лишається невідомою, але рятувальники вже потрапили до приміщення, де відбувалася пожежа. Під час перерви комітет провів термінове засідання, і на деяких тезах я хотів би зосередити нашу увагу. По-перше, ми вимагаємо – і я впевнений, що це не тільки позиція комітету, а позиція всієї цієї зали, – повноцінного та абсолютно абсолютно достовірного розслідування того, що відбувалося: діяльності, а насправді бездіяльності тих людей, які відповідають за пожежну безпеку. Яким чином так сталося, що цей заклад роками отримував дозвіл на навчальний процес, якщо електронна проводка там замінювалася у 1966 році в останній раз? Яким чином відбувається так, що по країні палають різні абсолютно заклади? Тільки в Одеській області: пожежа в "Вікторії" – 3 людських життя, пожежа в "Токіо Стар" – 6 людських життів, пожежа в психіатричній лікарні – 3 людських життя і пожежа в коледжі. Мені здається, особливо якщо враховувати, що це все заклади різних форм підпорядкування, це не вина чиясь одна, це діагноз всій системі протипожежної безпеки в нашій країні. Ми вимагаємо повноцінних мір на державному рівні щодо того, що цю систему треба переглянути. Ми маємо бути свідомі того факту, що якщо ми залишимо це наодинці, то ми залишимо директорів тих шкіл наодинці із мільйонними боргами щодо пожежної безпеки. Ми будемо казати спасибі пожежним, які рятують життя наших дітей, але ми будемо клясти пожежних, які перевіряють ці заклади та рисують ці мільйонні борги. Ми маємо зробити все для того, щоб наші діти… і ми відпускали наших дітей до дитячих садочків, до коледжів спокійно з чистим серцем і вони отримували там освіту, а не хвилини мовчання. Дякую.

Шановні колеги, продовжуємо нашу роботу. Вам запропонований до розгляду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 (реєстраційні номери 2490, 2490-1). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

Олексій Кучеренко, "Батьківщина". Шановні друзі, тільки що ви проголосували за те, щоб за скороченою процедурою розглянути надважливе питання, яке безпосередньо стосується і трагедії в Одесі, тільки що ми з вами… хвилина мовчання була, яке безпосередньо відноситься і до ваших, і наших обов'язків в округах, коли ми з вами приїздимо і відповідаємо людям на те, що відбувається з тарифами. Так ось, це, ну, як на мене, величезна ваша помилка. І я вашу увагу, пане Голово, звертаю, бо мова йде про створення органу, який має регулювати ринок електричної енергії, газу, теплопостачання, водопостачання обсягом 400 мільярдів гривень. Ви, мабуть, не знаєте, шановні друзі, що згідно з рішенням Конституційного Суду за позовом групи депутатів чинна національна комісія була визнана неконституційною і вона закінчує свою каденцію 1 січня цього року. І тоді постає питання: а що ж робити далі? Я звертаюсь до вас, шановні депутати, подивіться на подання цього законопроекту. про зауваження ГНЕУ. Подивіться: жодного погодження з комітетом, з Комітетом євроінтеграції, з Комітетом економіки, з іншими комітетами. Як можна подавати такі законопроекти в залу? А тепер пояснюю свою логіку. Коли я зрозумів, що очільники і депутати нашого комітету не збираються своєчасно подавати цей законопроект, я підготував свій, який був готовий, і дуже швидко його зареєстрував. Бо я зрозумів, що все штучно робиться для того, щоб затягнути розгляд створення цього незалежного регулятора, а потім в пожежному, турбореактивному режимі намагатися протягнути свій варіант закону. Звертаю увагу: зосередьтеся на тому, що вам пропонують. Друзі, тоді давайте в такий спосіб. За 10 секунд, безумовно, оскільки дискусії не було, я не в змозі вам пояснити, що зараз відбувається. Зараз буде як альтернативний пан Герус представляти… Шановні колеги… Олексію Юрійовичу, я вибачаюся… Дякую. Автор альтернативного ви? І від комітету ви? 4 хвилини дайте, будь ласка. Шановні народні депутати, до вашої уваги пропонується проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг (реєстраційний номер 2490-1). Законопроект спрямований на приведення у відповідність до вимог Конституції України на підставі рішення Конституційного Суду України від 13 червня 2019 року щодо неконституційності деяких норм Закону України про НКРЕКП. Рішення Конституційного Суду було прийнято 13 червня, є остаточним і оскарженню не підлягає. Таким чином, це питання потребує врегулювання новим законом на законодавчому рівні. Верховній Раді України надано час було до 31 грудня 2019 року для врегулювання цього питання, інакше регулятор буде позбавлений можливості приймати рішення з будь-яких питань, які відносяться до компетенції, що призведе до колапсу на ринках енергетики та комунальних послуг. Тепер щодо рішення комітету. Під час розгляду на засіданні комітету 29 листопада 2019 року проектів законів 2490 і 2490-1 члени комітету підтримали 2490-1 з урахуванням додаткової пропозиції щодо уточнення деяких положень законопроекту та його Прикінцевих положень, які викладені у рішенні в редакції комітету. З огляду на викладене, комітет рекомендує Верховній Раді законопроект 2490-1 за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу з врахуванням пропозиції, яка викладена у редакції комітету. Також хочу повідомити, що відбулися консультації по цьому законопроекту з Енергетичним Співтовариством. І Енергетичне Співтовариство дало свій позитивний коментар щодо цього законопроекту, що це не суперечить європейським правилам. Така версія законопроекту.

слава Богу, що рішенням Конституційного Суду України ми зараз можемо навести в цьому лад. Тому в цій ситуації ми підтримуємо законопроект, який представляв народний депутат Андрій Герус, який, власне, і позбавляє Президента України непритаманних йому повноважень впливу на національного регулятора. Ми розуміємо, що з 1 січня 2020 року у нас фактично може статися колапс з національним регулятором. Тому цей законопроект неодмінно треба приймати. Ми підтримуємо ці зміни, які в ньому містяться і які торкаються дострокового звільнення голови регулятора, приведення у відповідність ряд статей до закону стосовно впливу Кабінету Міністрів, стосовно посадових окладів, які зменшуються в 2 рази для членів регулятора. Тому наша пропозиція - доопрацювати його до другого читання і сьогодні прийняти в першому читанні. Наша депутатська група "За майбутнє" буде підтримувати законопроект Андрія Геруса. Дякую.

Дякую. Олексій Кучеренко, "Батьківщина". Шановні друзі, зараз я спробую продовжити і пояснити вам, яка небезпека є в цьому законопроекті. Перше. Головне науково-експертне управління абсолютно логічно зауважує, що якщо ми з вами… І рішення Конституційного Суду передбачає, що це має бути центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, постає питання: чого ми, вибачте, ліземо в повноваження уряду? Чому уряд не може створити і відповідати повністю, підкреслюю, за тарифну політку, а ми даємо пропозиції як же йому працювати? Це є одне з принципових зауважень, яке абсолютно не враховано автором другого альтернативного законопроекту. Тепер далі. Шановні друзі, зверніть увагу, в який спосіб пропонується сформувати конкурсну комісію для відбору майбутніх членів Національної комісії. Три кандидатури від Комітету енергетики та ЖКП, одна кандидатура від міністерства одного – енергетики, друга – від Міністерства розвитку громад. В мене запитання. А ми не розуміємо, шановні друзі, хто буде в цих трьох кандидатурах від комітету запропонований? Невже ви не розумієте, що робиться спроба утворити в ручному режимі керівний апарат майбутньої комісії для того, щоби потім уряд формально відповідав, а фактично керувалося із інших кабінетів? Я саме в цьому вбачаю… І якщо ми з вами все ж таки будемо доопрацьовувати, я вважаю, що формування конкурсної комісії має відбуватися від усієї Верховної Ради і враховувати інтереси всіх без виключення депутатів Верховної Ради. Ми не будемо голосувати за цей законопроект. Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати України! Питання Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг, безумовно, важливе, яке сьогодні багато в чому визначає долю і життя всієї країни і громадян України, адже впливає на тарифну політику в окремих видах комунальних послуг. Я взагалі хотів би звернутись до передісторії цього питання і взагалі сказати, що за останні 6 років у нас ціна на газ для населення зросла у 9,5 разів, тариф на опалення – в 13,5 разів, гаряче і холодне водопостачання - в 5,5 разів. Це ті тарифи, які лягли сьогодні на плечі громадян України. Безумовно, не всі ці питання є сферою компетенції Національної комісії з регулювання ринку електроенергетики і комунальних послуг. Однак це питання є надзвичайно важливим. І тому тут є позитивна норма, яка впливає… де саме комітет впливатиме на подальші кроки і на формування конкурсної комісії, те, що запропонували в комітеті. Однак, на наш погляд, тут є деякі і застереження. І вже частково попередній виступаючий за них говорив. Все, що стосується безпосередньо діяльності безстрокового і по фінансовим виплатам і так далі, і обмеження строку перебування в НКРЕКП. Тому фракція партії "Опозиційна платформа - За життя" не буде підтримувати в першому читанні і пропонує його доопрацювати. Дякую. БОНДАР М.Л. Дякую. Шановні колеги, я хочу почати з того, що не один з законопроектів не врегульовує питання незалежності НКРЕКП. Законами пропонується доручити Кабінету Міністрів України до 31 грудня 2019 року утворити центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У зв'язку з цим слід зазначити, що під державними органами, які мають спеціальний статус, розуміються органи, створення яких прямо або опосередковано передбачено в Конституції України, які формально не віднесені до жодної з гілок єдиної державної влади. При цьому спеціальний статус таких органів має бути зумовлений специфікою завдань, які вони повинні здійснювати в межах повноважень, визначених законом України, незалежно від інших органів державної влади. Правові передумови створення таких державних органів містить насамперед Конституція України, стаття 85. При цьому Конституція України, як відомо, не передбачає існування в державному механізмі, апараті інших державних органів із спеціальним статусом, у тому числі у сфері виконавчої влади, у зв'язку з чим не може бути позитивно оцінена пропозиція доповнити склад центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом регулятором, визначений у статті 24 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади". Відтак, є підстави вважати, що питання створення таких органів мають вирішувати правовими актами уряду і не можуть бути предметом законодавчого регулювання. Законодавче зобов'язання Кабінету Міністрів України створити регулятор є, по суті, втручанням в конституційні повноваження уряду. Дякую. З мотивів - Герус Андрій Михайлович. Пане головуючий, у зв'язку з тим, що у нас є така нагальна проблема, щоб ми це питання законодавчо врегулювали до 1 січня, я б просив вас також поставити на голосування скорочення термінів підготовки до другого читання наполовину. Спасибі. у залі) Вибачте, від фракції по одній людині з мотивів. Ні, вибачте, від фракцій: два – за, два – проти. Ті, хто не записалися від фракцій з мотивів. З мотивів хвилина заступнику міністра. Дякую, Дмитро Олександрович. Шановні народні депутати, шановна президія, Міненерго пропонує підтримати за основу законопроект 2490-1, який внесений до Верховної Ради України народним депутатом Герусом Андрієм. Прийняття даного законопроекту забезпечить приведення у відповідність до вимог Конституції України норм Закону про Національну комісію, які було визнано неконституційними. І головне те, що у нас дуже мало часу, підтримується, в принципі, в першому читанні прийняти, доопрацювати до другого читання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, підготуйтеся до голосування, переходимо до голосування. Шановні колеги, займіть свої місця. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з урахуванням пропозицій комітету проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг" та інших законів (щодо приведення у відповідність до вимог Конституції України), (реєстраційний номер 2490-1). Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.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

Прошу підтримати та проголосувати. За-252 Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей) (реєстраційний номер 2189). Це друге читання. Прохання не розходитись, дуже мало правок тут. Слово надається голові підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Безгіну Віталію Юрійовичу. Доброго дня, шановні колеги, законопроект 2189 – це, власне, перший законопроект з пакету по децентралізації, який наша Верховна Рада має ухвалити в цілому,, і сподіваюсь, що сьогодні ми так і зробимо. Сам по собі він передбачає тільки дві основні речі: перше – це фокусування безпосередньо на перспективних планах, тобто на спроможності наших громад. І друге – це спрощення процесу ухвалення перспективних планів, тобто прибирання з даного процесу обласних рад. На наше переконання і на переконання профільного міністерства, за попередній період реформи ті обласні ради, які проявили свою ефективність, вже зробили свій внесок в реформу, а ті, що відверто саботували процес, вже нічим корисним нам допомогти не можуть. Тому за дорученням Верховної Ради України Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 4 грудня 2019 року зауваження і пропозиції, що надійшли від суб'єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", під номером 2189, поданого Кабінетом Міністрів України і прийнятого Верховною Радою України за наслідками розгляду в першому читанні за основу 12 листопада 2019 року. До розгляду законопроекту у другому читанні від семи народних депутатів України було подано 13 пропозицій, які пропонується відхилити. За результатами всебічного обговорення комітетом ухвалено висновок: рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим) (номер 2089) 2089) за результатом розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому. Остаточна редакція законопроекту завізована із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради. Прошу підтримати. І пропоную перейти до розгляду правок, якщо є таке бажання.

Шановний головуючий, шановний доповідачу, колеги! Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Насправді дуже потрібний закон, і надзвичайно цікава назва: про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад, Крим і областей). Шановний доповідачу, дуже сумно, що з усіх поправок жодна не врахована. І взагалі, більшість з них стосувалося, що все-таки обласні ради, районні ради, які представляють громади згідно чинного законодавства, викинуть із цього процесу. А все замикається на тих, хто хоче об'єднатися, де не вказано, яка кількість взагалі від жителів всіх, і районні обласні держадміністрації, які, до речі, районні на 90 відсотків не сформовані, обласні – також. Де ж тут...

За-75 Рішення не прийнято. Михайло Михайлович, скажіть, будь ласка, ви не будете наполягати на правках всіх? Дві хвилини? Правка номер 3, Цимбалюка. Дві хвилини, включіть, будь ласка. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, я звертаюсь, насамперед, до голови комітету і до авторів. Не можна увійти в історію таким чином яка протирічить Європейській хартії місцевого самоврядування. Бо основоположним принципом є – це все-таки місцева влада діє від імені народу, від тих громадян, які її обирають. Цей законопроект не спрощує, а він взагалі ліквідовує органи місцевого самоврядування. Ми прекрасно розуміємо, що теперішня влада вважає, що ті обласні ради, які були обрані громадянами України на виборах місцевих рад 5 років назад, не відображають політичної мапи на сьогодні, але згідно чинного законодавства вони сьогодні вирішують надважливі завдання: формування місцевих бюджетів, дохідно-розхідна частина, фінансування місцевих закладів охорони здоров'я, дошкільних закладів, шкіл і взагалі всієї культури. І коли ми кажемо, що в процесі децентралізації передається влада на місця, то саме цей проект закону ліквідовує принцип децентралізації, а навпаки, централізує вертикаль в одних руках. Тобто сьогодні в офісі адміністрації Президента можна буде сформувати за так званими перспективними планами як мають об'єднуватися територіальні громади. Тоді їм передати… вірніше обов'язки все утримувати, аби жодних…

трохи не маніпулювати. Даний законопроект не ліквідовує жодних з органів, тим більше в кожній області наразі відбуваються публічні обговорення перспективних планів, тому тези про те, що щось там малюється в офісі Президента є, щонайменше, некоректними. Дякую. Позиція – відхилити. Дякую, шановний представник комітету. Переходимо… Ви не наполягаєте, Михайле Михайловичу, правильно? Шановні колеги, прошу запросити народних депутатів, у нас небагато правок залишилось. Княжицький. Правка номер 7. Дякую. Власне, про це і колега Цимбалюк говорив. Моєю поправкою пропонується виключити норму законопроекту, відповідно до якої перспективний план формування територій громад не потребує схвалення відповідною обласною радою. Замість цього такі плани складаються ОДА і затверджуються урядом. По-перше, це повністю скасовує так званий принцип добровільності. Крім того, питання об'єднання територіальних громад є питанням місцевого самоврядування, і це зазначено в статті 2 Закону "Про місцеве самоврядування", а отже, вирішуватися воно повинно органами місцевого самоврядування, а не обласними державними адміністраціями, так, як це пропонується в законопроекті. І теж Головне експертне управління посилалося, між іншим, на ратифіковану Верховною Радою Європейську хартію місцевого самоврядування. Це не лише наша депутатська думка, це думка ГНЕУ також. Тому прошу поставити цю правку на голосування. Дякую. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 7 народного депутата Княжицького. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. 8 правка, Батенко. Не наполягає.

по якому ми знову ведемо наступ на інституції місцевого самоврядування. Ми виключаємо обласні ради з найважливішого питання, яке є, – формування перспективного плану формування територій. Це насправді означає, що такий орган, який обраний громадами всієї області, він просто виключається з цього. Я прошу вас підтримати мою правку. Це дозволить повернути обласні ради, це дозволить нам повернути місцеве самоврядування в цей процес. До речі, ми з вами будемо завтра святкувати день місцевого самоврядування і знову будемо розповідати, як ми любимо місцеве самоврядування, але все це слова. Ось реальність: ми забираємо в них повноваження. Я прошу одуматися, поки не пізно і зробити справжній подарунок місцевому самоврядуванню – продемонструвати повагу Дякую.

За-79 Рішення не прийнято. Правка номер 10, Кулініч. Не наполягає. Остання правка, 12-а, Мінько. Не наполягає. Шановні колеги, підготуйтесь до голосування, будь ласка. Шановні колеги! Ні, шановні колеги, тут з мотивів не передбачено. Вибачте. При розгляді в другому… Це ж не перше читання, колеги. Ні, ні, ні, ні, Прошу підготуватись до голосування.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 Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-277 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому.

я думаю, що ми точно маємо дати змогу депутатам ознайомитися з остаточною версією порівняльної таблиці, яку зараз нам роздають. Тому я би просила перенести розгляд цього законопроекту, наприклад, після законопроекту 2335, і буду вам вдячна. Дякую. Дякую, шановний пане Голово. Справді, з процедури. Є ще таке у нас поняття, яке ми недавно ввели, – це, пам'ятаєте, електронний документообіг? Так ця таблиця на сайті з'явилась за 15 хвилин до початку засідання. І фізично 300 правок опрацювати неможливо. Моїх там кілька десятків правок. Я просто не розумію зараз ці правки. Якщо ми будемо розглядати через годину чи через 2 години, це не змінить ситуацію. краще відкласти на інший сесійний день і потім у швидшому режимі розглянути, ніж зараз нам доведеться всі 300 правок розглядати. Бо по кожній правці доведеться по ходу зрозуміти, яка позиція і її коментувати. Визначайтесь самі, але ми рекомендуємо сьогодні не розглядати цей законопроект, бо це забере у нас дуже великий лаг часу. Дякую. Ще які будуть пропозиції? Корнієнко Олександр Сергійович, з процедури. Є пропозиція підтримати пропозицію Шкрум. Переставити місцями просто, дати час ознайомитись з таблицею. ГОЛОВУЮЧИЙ.

Шановні колеги, переносимо тоді на завтра на ранок. Добре. Голосування необхідно за зміни, ні? Ідемо далі. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання… визначення особою без громадянства (реєстраційний номер 2335). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-245 Рішення прийнято. Слово надається голові Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста національних меншин і міжнаціональних відносин. виноситься законопроект 2335. Я максимально швидко донесу позицію комітету, який одноголосно підтримав прийняття цього законопроекту. Йдеться мова про те, що в Україні існують особи без громадянства. Таких осіб за підрахунками міжнародних правозахисних організацій від 40 до 80 тисяч. Вони роками живуть без жодних паперів і не мають юридичного права, жодна права, жодна процедура не може надати їм посвідку про осіб без громадянства. Тому ми вносимо такий термін, як "апатрид". Згідно конвенції, яка була прийнята ще в 54-му році, та Конвенції про скорочення безгромадянства 1961 року, та відповідно до міжнародних зобов'язань Україна має врегулювати і поліпшити статус статус апатридів. Передбачається, що вводиться термін "особа без громадянства", що буде узгоджуватися із терміном "апатрид", визначеним Конвенцією про апатридів. Передбачається, що із заявою про визнання особою без громадянства має право звернутися особа, незважаючи на законність чи незаконність її перебування на території України. Особи, яких визнано особами без громадянства в порядку, встановленому цим законом, та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважатимуться такими, які на законних підставах тимчасово проживають на території України на період до отримання посвідки на постійне проживання чи набуття громадянства України. Новою статтею 6 прим.1 пропонується визначити процедуру визнання особою без громадянства. Також цим законом ми вносимо зміни до низки інших законів України: про імміграцію; про безоплатну правову допомогу; про судовий збір; про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус; про виконавче провадження; про зайнятість населення та Кодексу адміністративного судочинства України. Ними передбачається, зокрема, надати особам, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства, право на безоплатну вторинну правову допомогу, звільнити їх від сплати судового збору у справах щодо визнання особою без громадянства. Головне науково-експертне управління… Шановні колеги, я дуже часто до вас звертаюсь з цієї трибуни, і всім пропоную, якщо немає часу прочитати законопроект, то ознайомтесь з висновком Головного науково-експертного управління. ГНЕУ Апарату Верховної Ради у своєму висновку до зазначеного законопроекту висловило низку зауважень та пропозицій і вважає, що законопроект за результатами розгляду в першому читанні може бути прийняти за основу. Тому пропоную всім колегам проголосувати і підтримати. Так само у нас прийшов офіційний лист з Державної міграційної служби України, де до нас всіх, народних депутатів, ДМС України звертається з тим, щоб ми якомога швидше проголосували і прийняли цей закон. Так само голова ДМС наголошує про те, що роками звертається до народних депутатів і чомусь Верховна Рада не прийняла цей надважливий закон. Він невеликий, він технічний, але вирішує питання, яке стосується до 80 тисяч наших громадян. Тому прошу вас проголосувати і підтримати, закликаю об'єднатись весь зал. І так само вносимо пропозицію скоротити термін підготовки до другого читання. Дякую. Прошу підтримати. Дякую. Прошу записатись: два – за, два – проти, по фракціям.

Наливайченко Валентин Олександрович. Шкрум Альона Іванівна. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, насамперед я хочу подякувати насправді всім фракціям і співавторському колективу законопроекту і профільному комітету за те, що цей законопроект з'явився нарешті у Верховній Раді. Ви знаєте, до того, як почати працювати народним депутатом уже 5 років тому, я мала честь також працювати з УВКБ ООН по питаннях якраз переміщених осіб, вимушено переміщених осіб, і осіб без громадянства. І тоді, хоча ця проблема стояла перед Україною достатньо гостро, як і сьогодні, але не було фактично шансу на те, щоб цей законопроект був підтриманий Верховною Радою або навіть був розглянутий. Насправді що таке особа без громадянства і чому це проблема саме для нас як для держави. Це особа, яка не вважається громадянином жодної держави в рамках її законодавства. в світі таких людей більше 10 мільйонів. Вони не мають права на захист, вони не можуть отримувати якісь послуги від жодної країни світу, вони дуже часто навіть не можуть мати право на свідоцтво про смерть, народження та все інше. І третина з них – це якраз діти. В Україні така проблема стала набагато більшою після війни на Донбасі. Тобто, щоб ви розуміли, за останніми даними, це був перепис населення ще 2001 року, таких осіб у нас нараховувалося більше 80 тисяч. На сьогодні ми точно не знаємо скільки таких осіб, але під величезним ризиком втрати громадянства і неотримання жодного громадянства жодної країни є люди, які народжені на сьогодні на непідконтрольній нам території якраз Луганської, Донецької областей, де фактично контроль здійснює Росія, але вони не отримують ці паспорти. Таких дітей, які народжені на сьогодні на території, непідконтрольній уряду України, більше 50 тисяч. І тому ми, приєднавшись до Конвенції про усунення якраз випадків без громадянства в 2013 році, взяли на себе зобов’язання таким людям допомагати. Вони фактично є нашими громадянами і вони мають право на громадянство тієї країни, в якій вони народилися, жили, і продовжують жити, і будуть працювати. Насправді кожна дитина має право на громадянство. І я прошу підтримати цей законопроект. Дякую. Прошу передати слово Королевській. ГОЛОВУЮЧИЙ. Королевська Наталія Юріївна. Шановні колеги, шановні присутні! "Опозиційна платформа - За життя" підтримає в першому читанні цей законопроект. Тому що, дійсно, вже багато часу це питання не вирішується і його треба привести до законодавчої бази України. Але я хочу звернути вашу увагу зараз до того, що, в принципі, в нашій країні з'явилися люди, які вже шостий рік, можна сказати, прирівняти їх до осіб без громадянства. Це переселенці, це люди, які проживають на тимчасово неконтрольованих територіях. Тому що, якщо у людини сьогодні немає довідки переселенця, він майже не громадянин України. Він сьогодні навіть з довідкою переселенця не має права приймати участь у місцевих виборах. Він сьогодні не отримає будь-якої соціальної допомоги, якщо в нього немає довідки переселенця. А якщо, в будь-якому випадку, у нього є збій бази електронної пенсійної, то цю людину ще й позбавляють пенсії. Ми також знаємо, що вже більш ніж 70 мільярдів гривень накопилась заборгованість перед пенсіонерами, які проживають тимчасово неконтрольованій території. Тому я звертаюся до вас, шановний пане спікере. Вчора, дякую членам Комітету соціальної політики, був підтриманий за основу законопроект 2083-д. та рекомендований парламенту розглянути його в першому читанні. Ми дуже вас просимо, у нас не так багато залишилось часу для роботи парламенту до нового року, давайте розглянемо цей законопроект, який об'єднав авторів майже всіх фракцій парламенту, який повністю підтриманий міжнародною спільнотою. І цей законопроект вирішить головне сьогодні питання, всі громадяни України, які проживають будь-де, на контрольованій території, на неконтрольованій, можуть мати право отримувати свою чесно зароблену пенсію. Це буде найкращий подарунок до Нового року для всіх громадян України.

ці правові відносини жодним чином не врегульовані, це було б несправедливо. У нас існує Закон про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. І цей законопроект - це спроба нових дефініцій, нових бачень адаптувати його відповідно під ті міжнародно-правові документи, які вже стали частиною українського законодавства, і в цьому є великий позитив. Ми намагалися робити ще в минулому скликанні, бо цей законопроект у великій мірі відтворює той законопроект, який був у минулому скликанні, але, на жаль, тоді не дійшли руки, він не був прийнятий. Зараз, я думаю, що у нас є добрий, унікальний шанс відповідно прийняти його зараз хоча б за основу і далі над ним попрацювати. Чому над ним варто попрацювати? Справа в тому, що він вносить зміни не тільки в цей закон, про який я сказав, а в низку інших законодавчих актів: актів: це Кодекс адміністративних правопорушень, це Закон про безоплатну правову допомогу, Закон про судовий збір, Закон про виконавче провадження і цілу низку інших законів, які є предметом відання іншого комітету, Комітету з питань правової політики. Тому було б дуже добре, шановні колеги, щоб надалі, якщо ми будемо зараз комплексно міняти ті законодавчі акти і кожен комітет, який не входить в зону нашої відповідальності, ми хоча б консультувалися з фахівцями і з депутатами із профільних комітетів. Тому, зі свого боку, думаю, що на нашому комітеті ми підготуємо ті правки, які варто внести, тому що певні речі зараз вже врегульовані у законодавстві. Інші врегульовані… І ці норми, які тут пропонуються, перекручують ті норми, дефініції, які ми буквально два тижні тому в цьому залі приймали. Тому ми будемо голосувати, безумовно, за те, щоб за основу цей законопроект прийнятий, з тим щоб до другого читання всі зміни до інших законів, які вже є в Україні, вносилися з розрахунку того, що вони мають відповідати тим підходам, які є вже в Україні. Бо, на превеликий жаль, про судовий збір ми знову згадуємо тільки тоді… Р.П. … коли його треба ліквідовувати, ми нещодавно прийняли Закон 1209, яким його фактично наполовину зменшили, зараз цим законом знов намагаємося зменшити надходження від судового збору. Це не… Дякую Руслане Петровичу. Батенко Тарас Іванович. Після цього переходимо до голосування. Немає з мотивів? Є, Шахов. Все? Підготуйтесь до голосування, запросіть народних депутатів. БАТЕНКО Т.І. Шановні друзі, шановні колеги! Важлива робота нашого профільного комітету на чолі з нашим колегою народним депутатом Петром Лубінцем. Ми насправді, напевно, остання країна в Європі, де ми маємо таку велику кількість апатридів, які не захищені законом. Як правильно було зазначено, якщо у світі їх нараховується понад 12 мільйонів, за визнанням ООН, то відповідно за тим же визнанням ООН в 14-му році в Україні їх було понад 35 тисяч громадян, які з невизначеним статусом громадянства. Ми розуміємо, що Україна, як частина колишнього Радянського Союзу, успадкувала собою цей статус без громадянства колишніх громадян, які сьогодні на території України, коли, власне, в умовах, коли не всі люди змогли чи хотіли змінити свій радянський паспорт на новий український, або ж в силу різних гарячих точок, коли вони змушені були переходити в Україну з інших гарячих точок Радянського Союзу. Це насамперед стосується кримських татар чи стосується, скажімо, ромів, які історично перебували на території України, і інших представників національностей, які мали документи невизнаних держав, таких як Придністровської республіки. Всі ці категорії громадян ми повинні сьогодні захищати. Друзі, особливо в контексті того, що ми цього тижня у Верховній Раді України дбаємо про захист прав людини, тому що 10 грудня ми відзначаємо Всесвітній день прав людини, і цей закон, як ніколи, вчасно сьогодні представлений нам в сесійній залі. Тому я вважаю, що цей законопроект створить процедуру визнання особою без громадянства і в подальшому дасть змогу на всі можливості, якими може вона користуватися як громадян України на території6 посвідку на тимчасове проживання, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон і так далі. Тому давайте ми його сьогодні приймемо в першому читанні, максимально доопрацюємо до другого читання. Наша група голосує "за". Дякую. Дякую. Шахов - з мотивів. І переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів, будь ласка, до залу, хто вийшов. Включіть мікрофон Шахову. 17:00:18 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина. Шановні колеги, от ви тільки почуйте, 80 тисяч людей сьогодні літають у повітрі, ніде не відзначені, немає паспортів, немає сьогодні громадянства. Цей закон вкрай важливий, і ми будемо підтримувати цей законопроект. Але є ще важлива річ. По-друге, це 1 мільйон 700 тисяч переселенців, які є сьогодні другорядними. І коли доходить справа до виборів, всі їх чомусь відкладають. Я не просто говорю, тому що ми є - і Вельможний, і Сухов, і Шахов – переселенцями, і знаємо, як ставляться до нас. Тому хочемо зазначити: дайте можливість голосувати на виборах переміщеним особам з Луганської, Донецької області та Криму. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина. Шановні колеги, час для обговорення вичерпаний, переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства (реєстраційний номер 2335). Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, надійшла пропозиція від голови комітету щодо скорочення строків підготовки до другого читання. Ставлю на голосування. Ні, в цілому - немає такого рішення комітету, на жаль. В цілому? (Шум у залі) Немає такого рішення, колеги.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 За-326 Рішення прийнято. Такої одностайності за скорочення строків я не пам'ятаю, якщо чесно. Дякую. Ідемо далі. Наступне питання, яке запропоноване народним депутатам до розгляду: проект Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних Сил України на отримання статусу учасника бойових дій). Пропонується розглянути за скороченою процедурою.

За-260 Рішення прийнято. Слово надається народному депутату України Климпуш-Цинцадзе Іванні Орестівні. Шановний пане Голово, шановні колеги, в нас шостий рік іде гібридна війна Російської Федерації проти України, і ця гібридна війна бере і приймає зовсім різні форми, і ті форми, до яких ми не завжди готові, які ми не можемо передбачити. І тому ті закони, які сьогодні регулюють надання статусу учасника бойових дій нашим захисникам, вони не могли врахувати усі нюанси підступності дій Російської Федерації і не могли врахувати того, що 25 листопада 2017 року Російська Федерація в такий ганебний спосіб нападе на наші військові кораблів наших водах, і відповідно наші військовослужбовці опиняться у статусі військовополонених на території Російської Федерації. Я переконана, що ви всі погодитеся з тим, що ті, хто брали участь у бойових діях на кораблях, на повітряних суднах, вони заслуговують на те, щоби отримати такий статус. Цей законопроект саме про те, про порядок надання такого статусу тим військовослужбовцям, які знаходилися і брали участь безпосередньо в бойових діях на повітряних або водних суднах наших. Тому я прошу всіх підтримати цей законопроект, і прошу залу дати шану нашим захисникам. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьяковій Галині Миколаївні. 17:06:36 ТРЕТЬЯКОВА Г.М. На своєму засіданні 4 листопада комітет розглянув зазначений законопроект. Законопроектом пропонується віднести до учасників бойових дій членів екіпажу кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків і вертольотів, інших осіб, які, перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків, вертольотів Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України, захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. На сьогоднішній день, за орієнтовними даними командування Військово-морських сил Збройних Сил України, ми звернулися до них, Міністерства оборони України статус учасника бойових дій за нормами законопроекту може бути додатково встановлено 19 військовослужбовцям, які перебували у складі екіпажів на борту малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ", "Нікополь" та рейдового та рейдового буксиру "Яни Капу", та шести військовослужбовцям екіпажу літака "АН-26" (№ 10), який у лютому 2017 року був обстріляний під час виконання завдань з викриття обстановки в районі захоплених Російською Федерацією платформ у Чорному морі. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених пропозицій і зауважень. Комітет прийняв рішення рекомендувати парламенту за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроект за реєстраційним номером 1197 за основу. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Необхідне обговорення чи можна голосувати? Голосуємо. Запросіть народних депутатів до зали. Зараз, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних Сил України на отримання статусу учасника бойових дій) (реєстраційний номер 1197). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.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

та підготовки до другого читання законопроекту, реєстраційний номер 1197. Прошу підтримати та проголосувати. 17:09:58 За-280 Рішення прийнято. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни (реєстраційний номер 1198). Пропонується розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-266 Рішення прийнято. Слово надається народному депутату України Фріз Ірині Василівні. Шановний пане Голово, шановні колеги, на ваш розгляд виноситься законопроект 1198 про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Соціальний захист учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил є нагальним і пріоритетним завданням "Європейської солідарності" та всіх нас. Саме з цією метою було розроблено даний законопроект. Зокрема, ним пропонується надати право на безоплатну медичну допомогу в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спецзв'язку та захисту інформації, Міністерства внутрішніх справ наступним категоріям осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни, а саме: учасникам бойових дій на території інших держав; військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України, правоохоронних органів, інших, визначених законом, військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави; учасникам АТО, в тому числі добровольцям і волонтерам. Дуже знаково, що саме сьогодні ми розглядаємо цей законопроект і спробуємо бути єдиними в тому, щоб надати можливість соціального захисту і отримання необхідної медичної допомоги нашим захисникам, нашим добровольцям, нашим волонтерам у відповідних установах. Я хотіла б наголосити на тому, що цей законопроект отримав схвальну оцінку та підтримку від Міністерства оборони, від Служби зовнішньої розвідки, від Служби безпеки України, і, відповідним чином, я сподіваюся, що отримає підтримку і нашої сесійної зали. Прошу підтримати зазначений законопроект і ухвалити його за основу. Дякую. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьяковій Галині Миколаївні. На своєму засіданні 29 листопада комітет розглянув зазначений законопроект пані Ірини Фріз та інших. Законопроектом пропонується надати особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, надати надати можливість отримувати медичну допомогу у закладах Міністерства оборони. Міністерство оборони схвально відізвалось щодо цього законопроекту, зазначивши, що середня вартість витрат на лікування осіб з інвалідністю з боку держави у закладах охорони здоров'я в системі Міністерства оборони в 2019 році склало 10 тисяч гривень на одну особу. Орієнтовна кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, на яких буде поширено дію закону, становить 4,3 тисячі осіб. Таким чином, додаткова потреба на 2020 рік становитиме 43 мільйони гривень. Цих коштів у проекті Закону України про Державний бюджет на 2020 рік не передбачено. Міністерство оборони запропонувало визначити строк введення законопроекту в дію з 1 січня 2021 року. За результатами розгляду комітет прийняв комітет прийняв рішення рекомендувати парламенту за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроект за реєстраційним номером 1198 за основу, а також доручити комітету доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій. Прошу підтримати. Дякую. Прошу запросити народних депутатів. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни (реєстраційний номер 1198). Комітет запропонував за основу. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-313 Рішення прийнято. Комітет пропонує скоротити строки наполовину. Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків подачі правок і пропозицій та підготовки до другого читання законопроекту реєстраційний номер 1198. Прошу підтримати та проголосувати. За-237 Рішення прийнято.

за основу і в цілому проект Постанови про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання слово для доповіді надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет вчора на своєму засіданні підтримав пропозицію щодо необхідності зміни календарного плану проведення другої сесії

Регламентний комітет рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект, який внесений членами регламентного комітету, який передбачає на наступному тижні виділення четверга 9 грудня як день проведення пленарних пленарних засідань Верховної Ради України. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, чи необхідне обговорення? Тоді прошу записатись: два – за, два – проти, від фракцій.

Кого, ще раз, вибачте? і 15 людей голодували, скликання позачергового засідання Верховної Ради заради врятування справ Майдану, то цього Верховна Рада не могла зробити, і "Слуги народу" не могли зібрати своїх людей на позачергове засідання. Коли потрібно проголосувати інші законопроекти, які не стосуються справ Майдану і голодування 15 людей, то ви це вносите з голосу зараз і нашвидкуруч намагаєтеся прийняти це положення. Вибачте, будь ласка, але так не можна робити. Прошу передати слово пані Ірині Геращенко. Шановні колеги, весь тиждень сесійний ви голосуєте за те, щоб скоротити терміни розгляду законопроектів до другого читання. Це означає страшенне навантаження на комітети, наступний тиждень буде саме комітетський. І ви знаєте, коли ми чуємо, що Виборчий кодекс, наприклад, приймався за 3 хвилини на комітеті, коли там було 5 талмудів з новими поправками, коли до Закону про землю, про продаж землі внесли більше 4 тисяч поправок, коли ви збираєтесь на комітетах це розглядати? Цього тижня ми розглянули кілька законопроектів в залі, і проголосували, якими виправляли наслідки турборежиму. Скажіть, будь ласка, навіщо ви дієте за принципом - краще краще більше та гірше, аніж дослухатися до колег, що краще зміст щоб був, краще менше та краще? Ми категорично проти цієї безсистемної роботи Верховної Ради України. Наступний тиждень має бути присвячено серйозній, системній роботі в комітетах над поправками, над законопроектами, над ґрунтовною підготовкою їх до другого читання. Ми протестуємо проти того, що зараз, сьогодні вносяться два законопроекти, до яких поправки дали за 15 секунд до початку розгляду. Є право депутатів - 10 днів вивчити фракціям поправки, ознайомитися з ними, щоби пройтися і усвідомлено голосувати, а не те, що зараз відбувається. Ми звертаємось до шановного, правда, нами голови регламентного комітету. Давайте не робити цю помилку і 12 числа, наступної середи, ми будемо працювати в комітетах над законами, а не влаштовувати цирк, коли ви будете потім переголосовувати все, що наголосували в турборежимі. Ми – проти. Давайте не вводити в оману, всім були роздані постанови, тому говорити про те, що це з голосу, м’яко кажучи, некоректно. Було засідання комітету навіть з цього питання. Вадим Євгенійович Івченко. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, 4 тисячі 340 правок. Це те, що потрібно на наступному тижні аграрному комітету розглядати. Більшість з них подавали ви, колеги. Я думаю, що кожному з вас хочеться знати, чи правка врахована, чи правка відхилена. Закони про ринок землі не мають прийматися в турборежимі. У нас в середу вже буде засідання комітету, і я не знаю, які плани щодо розгляду цих законів. Шановний Голово Верховної Ради, вам вірно сказали: турборежим іноді може принести позитивні результати. Але в турборежимі ми голосуємо те, що потім ми виправляємо, то можливо потрібно переглянути таку роботу. Враховуючи те, що ми проголосували велику кількість законів, до яких потрібно ще подати правки, з якими потрібно ще працювати. І враховуючи те, що в закони про ринок землі минулу п’ятницю всі правки були подані і така велика кількість, це два тижні вийде тільки такі закони обговорювати в залі Верховної Ради. Я дуже вас прошу, давайте працювати системно. Ми плануємо свій час. В понеділок і в середу у нас великі аграрні форуми в областях. Нас чекають люди. Ми роз'яснюємо нашу роботу. Я розумію, що багато депутатів від монобільшості не хочуть повертатися в свої округи. Але ми з людьми, ми зараз теж зібрали Національний комітет Національний комітет захисту рідної землі. Сто впливових людей зробили звернення до Президента України і до нас, народних депутатів. І ми хочемо це звернення опрацювати і в цьому контексті в комітеті прийняти добре рішення для аграрного сектору. А, можливо, відхилити всі ці закони. Давайте попрацюємо. Давайте не будемо робити чергові помилки. Дякую. Дякую, шановні колеги, що ви підтримуєте ініціативу попрацювати. Тому що наступний тиждень не робота в округах, а в комітетах. Тому я думаю, що якраз і один день дасть змогу більш ефективно організувати і роботу в комітетах. Чотири дні комітетські. Я думаю, що і на правки вистачить. А якщо буде бажання, можна буде ввечері в комітеті продовжити цю роботу. Я впевнений, що народні депутати до цього готові. Дякую. Останній виступ. Кива Ілля Володимирович. Після цього переходимо до голосування. Прошу запросити народних депутатів до зали.

для того, щоб знизити ціни та повернути державне регулювання, для того, щоб на кінець-то прийняти рішення щодо захисту людей, які мирні громадяни, постраждали від бойових дій; якщо ми з вами зберемося та приймемо рішення, які, дійсно, вплинуть на життя людей в нашій країні, тоді ми, безумовно, згодні хоч цілодобово працювати в цьому залі, хоч 31 грудня та зустрічати тут Новий рік. Але тільки приймати рішення, які будуть захищати людей. А що ви пропонуєте, шановні? Ми ж усі розуміємо. Ви хочете на наступному тижні приймати рішення щодо ігорного бізнесу, щодо ринку землі. Що ви пропонуєте сьогодні? Ні, на це ми не згодні. Ми не згодні, щоб сьогодні у нашій країні розпродали українську землю, і ми вас попереджаємо, що ми не дамо вам в турборежимі розграбити Україну. Ми не згодні з тим, щоб у нас легалізували марихуану, ми не хочемо, щоб наша країна стала країною ігроманів та наркоманів на вже не українській землі. І тому "Опозиційна платформа - За життя" категорично заперечує, щоб ми від якості перейшли до кількості, щоб за кількістю ми зараз приймали необдумане рішення. Тому перед тим, як змінювати календарний план, ми наполягаємо

Гео Багратович Лерос, включіть, будь ласка, мікрофон. І після цього переходимо до голосування. Шановна колега, стосовно того, що ви кажете про медичний канабіс. Вже майже у всьому світі це легалізовано. У нас 2 мільйони онкохворих і, поки ви кажете, що це є наркотик, 2 мільйони людей цього потребують. І зверніть, будь ласка, на це увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Ні, почекайте, прізвище не було згадано, можемо підняти стенограму. Шановні колеги, я прошу підготуватися до голосування. Шановні колеги, займіть свої місця, підготуйтеся до голосування, будь ласка.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу і в цілому проект Постанови про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (реєстраційний номер 2533). Прошу підготуватися до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. Перемога. Ви, дійсно, праві, 226. Дякую. 229. Рішення прийнято. Дякую. Покажіть по фракціям, будь ласка. "Слуга народу" – 225, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 2, "Голос" – 0, позафракційні – Дякую. Рішення прийнято. Вам запропонований до розгляду наступний проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" (реєстраційний номер 2535). Пропонується розглянутий його за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-237 Рішення прийнято.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

та Калаура Івана Романовича - про увільнення його від обов'язків члена цього комітету та обрання його до складу Комітету з правової політики. Враховуючи те, що депутати Калаур і Копиленко були включені до складу відповідних комітетів за квотою депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", а також враховуючи те, що відповідними постановами Верховної Ради України було достроково припинено повноваження народних депутатів Кубракова та Кучера, отже, квоти політичної партії "Слуга народу" для обрання їх до складів цих двох комітетів наявні. Тому регламентний комітет підтримав заяви депутата Копиленка і народного депутата Калаура. І депутатами членами регламентного комітету внесено на розгляд Верховної Ради проект Постанови парламенту про внесення змін до Постанови Верховної Ради України про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання. Цим проектом постанови передбачено: обрати Копиленка Олександра Любимовича до складу Комітету з питань прав людини, деокупації реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин міжнаціональних відносин; і Калаура Івана Романовича до Комітету з питань правової політики, увільнивши його від обов'язків члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції, національних меншин і міжнаціональних відносин. Прошу підтримати. Дякую. Необхідне обговорення, чи можна без обговорення? Голосуємо. Шановні колеги! Ні, "е-е", вибачте, так будете на півдні Одещини розмовляти, я вибачаюся. При всій повазі, шановні колеги! Добре! Я почув. Запишіться на виступ: два – за, два – проти.

де він бачить свою самореалізацію, і ми будемо голосувати за цю постанову. Але нас надзвичайно турбує те, що в цю постанову не включили нашого колегу Володимира В'ятровича, який вже кілька днів є народним депутатом України, і він прагне також працювати в Комітеті з питань гуманітарної політики. Ми звертаємося до голови регламентного комітету з проханням якнайшвидше так само розглянути це питання на своєму засіданні, і щоби всі народні депутати України мали право працювати в комітетах, а не тільки в сесійній залі. Це перше. І друге. Надзвичайно з великим сумом ми констатуємо упереджене ставлення Голови Верховної Ради України до нашої політичної сили, а також до окремих депутатів, коли або не дається слово, або коментуються наші виступи, або зневажливо там щось таке, що на півдні Одещини ви там щось будете говорити. Ви ображаєте цим сам південь Одещини, який обрав достойного депутата, який представляє їх інтереси і, власне, північ Одещини, вибачте. І насправді мені здається, що в першу чергу північ Одещини має повне повне право на те, щоби Голова Верховної Ради в тому числі шанував їх вибір. Ми просимо не коментувати наші виступи, це не входить до повноважень Голови Верховної Ради України. А ваші повноваження – це тільки вести засідання. І ми будемо голосувати за цю постанову, і ще раз, і ще раз звертаємося раз звертаємося до регламентного комітету так само вже наступного тижня у четвер, 12 грудня, який ви проголосували сесійним днем, так само підтримати нашого колегу Володимира В'ятровича, який має бути так само розподілений працювати в той комітет, де він себе бачить. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я від себе хочу сказати, що я дуже з великою повагою ставлюся як до півдня, до півночі Одещини або будь-якої іншої області. Однак, коли у Верховній Раді так можна себе поводити представникам цих поважних регіонів, то я буду зупиняти. Дякую. Шановні колеги,

Шановні колеги, відповідно до Закону "Про статус народного депутата України", до Закону "Про Регламент Верховної Ради України" усі народні депутати мають працювати в комітетах. Новообрані народні депутати, які не встигли бути розподіленими по відповідних комітетах за своїм бажанням, де вони хочуть працювати, на сьогоднішній день розподілені. Тому просимо підтримати цю постанову для того, щоб кожен народний депутат працював там, де він бажає працювати. Дякую. Дякую. Шуфрич Нестор Іванович. якщо в межах власних квот якась фракція на бажання і пропозицію народного депутата України хоче перевести його з одного комітету в інший, то це виключно компетенція відповідної фракції. І враховуючи, що під час підготовки роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання ми приймали всі рішення консенсусом, я абсолютно переконаний, що кожна фракція має підтримати таку ініціативу і задовольнити як бажання народного депутата, так і позицію самої фракції незалежно від того, який це народний депутат і яка це фракція. В даному випадку мова йдеться і про право, і про відповідальність і особисто народного депутата України, і особисто фракції. А, ну да. І про Карфаген. Пане Руслане, а він ще серед нас. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Несторе Івановичу. Івченко Вадим Євгенович.

І такі постанови потрібно приймати негайно. Коли депутат приступив до виконання своїх обов'язків, він має бути розподілений в комітет, і він має приступити до своєї роботи. Тому ми підтримуємо, розуміємо, що "Слуги народу" депутати пішли там на голову адміністрації або на інші керівні посади, ми розуміємо, "Батьківщина" підтримує, яка розподілить безпосередньо депутатів в комітети, щоб вони почали працювати, і були, дійсно, виконували свої конституційні обов'язки. Дякую. Дякую, Вадим Євгенович. Шановні колеги, всі бажаючі виступили? Переходимо до голосування. Прошу підготуватись до голосування, запросити народних депутатів України. Готові?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 до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" (реєстраційний номер 2535). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-348 Рішення прийнято. Дякую. вашій увазі пропонується проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" (реєстраційний номер 2534). Відповідно до Регламенту це питання не потребує включення до порядку денного. Є пропозиція розглянути його за скороченою процедурою. Шановні колеги, є пропозиція розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати та голосувати.

За-237 Рішення прийнято. Я запрошую до слова голову Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергія Віталійовича Кальченка. Будь ласка, Сергій Віталійович. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет на своєму засіданні розглянув заяву народного депутата члена фракції "Слуга народу" Яременко Богдана Васильовича від 1 листопада, погоджено з цією депутатською фракцією про увільнення його з посади голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва за власним бажанням та пропозицію цієї депутатської фракції обрати народного депутата України Ясько Єлизавету Олексіївну головою Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. За положеннями статті 83 Регламенту голова комітету може в будь-який час за рішенням парламенту бути відкликаний з своєї посади за власною заявою, яка погоджена з відповідною фракцією, за квотою якої депутат був обраний на посаду голови. 29 серпня за пропозицією фракції "Слуга народу" депутата Яременка було обрано головою Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Комітет звертає увагу на те, що після відкликання народного депутата України з посади голови комітету цей народний депутат залишається членом цього комітету, якщо Верховною Радою не прийнято іншого питання. Отже, комітет підтримав заяву народного депутата Яременка, рекомендує Верховній Раді відкликати відкликати його з посади голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва за його власною заявою, а також підтримав пропозицію депутатської фракції партії "Слуга народу" щодо обрання на цю посаду народного депутата Ясько. Народними депутатами членами комітету внесено на розгляд Верховної Ради проект відповідної постанови, який комітет рекомендує Верховній Раді прийняти його. Дякую за увагу і просимо підтримати проект цієї постанови. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Віталійович. Чи є необхідність обговорювати це питання? Є, так? Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти. Будь ласка, я запрошую до слова народну депутатку Ірину Василівну Фріз, фракція політичної партії "Європейська солідарність".

І, знаєте, по-перше, я хотів би звернути його увагу на те, що запрошую його що на північ, що на південь Одещини, ми могли б багато чого його навчити. Наприклад, з повагою ставитися до колег, з повагою ставитись до своєї роботи і не дозволяти собі речі, які не можна собі дозволяти. По-друге, мені дуже дивно бачити, як є різне якесь відношення. Деякі члени правлячої партії тут і б'ються, а деякі таке роблять, що тепер їх треба звільняти з посади голови комітету. Але якось критикувати їх… І кнопкодавлять, все є. Але критикувати їх для спікера – це табу. будь ласка, можна критикувати, бо опозиція. Припиніть, будь ласка, таке. Бо від цього якось, ну, соромно і на півночі, і на півдні, і в будь-якому регіоні. Тепер щодо суті питання, яке ми розглядаємо. Ми, безумовно, підтримуємо рішення про зміну голови Комітету з питань міжнародної політики. Це є очевидним. Саме ми вимагали і наші колеги цього. І нарешті, дуже довго до цього йшла правляча партія, але все-таки якось дотягнула, і то, слава Богу. Але, вибачте, нащо ж ви знову це робите з порушенням Регламенту і в одне питання вставляєте абсолютно нову річ – про обрання голови? Давайте, знаєте, як то кажуть, все має бути крок за кроком. "По Дерибасовской гуляют постепенно", як говорять на Одещині. Значить, спочатку ми звільняємо Яременка. І ми готові за це голосувати. А призначати нікого ми не готові на цю хвилину. Ми хочемо почути кандидатів, зрозуміти, чому саме ці кандидати. Тож ми очікуємо і зараз просимо відокремити ці два питання. А без цього ми голосувати за це не будемо. Дякую. Я надаю слово народній депутатці Юлії Леонідівні Клименко, фракція політичної партії "Голос". Будь ласка, Юлія Леонідівна. 17:44:14 КЛИМЕНКО Ю.Л. Хочу передати слово Соломії Бобровській. Доброго дня! Дивіться, є декілька важливих речей. Перше. Безвідносно до того, хто очолював, очолює чи буде очолювати з фракції монобільшості Комітет з питань зовнішньополітичної діяльності, я хотіла, щоб нас нас не обминув так званий "турборежим". Бо мені здається, що якраз лише цей комітет він і обминув. В зв'язку з тим, що у нас: а) і не відбуваються засідання комітету, у нас є маса питань, на які ми не реагуємо, у нас є маса викликів зовнішньої політики, і особливо зустрічей перед Парижем, на які ми не працюємо і не реагуємо. І мені дуже сумно, що ми не перейняли досвід попереднього керівництва комітету і діємо в абсолютно іншому, в геометричній прогресії, режимі роботи цього комітету. Це перше. І друге. Мені прикро, що комітет, який має ставати третьою, другою… пріоритетний має мати номер в позиціонуванні України в зовнішній політиці, фактично зливається і бортується від будь-яких прийнять рішень, заяв і так далі. І мені прикро, що парламент з позиції зовнішньої політики займає сьогодні одне з останніх місць. Тому перше. Бажання і прохання до колег, які очолять… знову ж таки безвідносно до персоналій, включити турборежим роботи комітету. І друге. Неможливо голосувати за відставку і призначення в пакеті одним рішенням. Дякую. Дякую. Я надаю слово Дмитру Валерійовичу Лубінцю, депутатська група "За майбутнє". Будь ласка, Дмитро Валерійовичу. 17:45:47 ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Прошу передати слово Віктору Бондарю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу передати слово Віктору Бондарю. А ті, хто стоять там і закривають камеру, відійти. Шановні колеги, я думаю, що більшість в залі розуміє, наскільки важливе для України питання, хто очолює Комітет у закордонних справах Верховної Ради. Україна сьогодні як ніколи пов'язана в міжнародні відносини, дуже складні переговори по всіх питаннях і щодо геополітичної стратегії, і щодо співпраці з Європейським Союзом, і співпраці із Сполученими Штатами, і питання розв'язання наших непростих відносин з Російською дружби з сусідами, в яких заплуталось за останні 5-7 років дуже забагато, це і Польща, і Румунія, і так далі. І ми розуміємо, що голова комітету Верховної Ради – це по суті міністр закордонних справ другий, який представляє Україну і виступає на всіх найбільших парламентських трибунах, міжнародних трибунах за кордоном від імені Верховної Ради України. Тому, призначаючи цю людину, ми маємо її, як мінімум, заслухати і побачити, наскільки ця людина відповідає по своїх якостях тій посаді, на яку ви її хочете призначити. Це і досвід, це і компетенція, це і дипломатичні можливості, це і визнання в дипломатичному середовищі. Тому є пропозиція: не змішуйте і не плутайте Регламент. Давайте по голові комітету, який сьогодні є, приймати рішення окремо, чи звільняти його, чи ні, і це питання - Верховна Рада визначиться дуже швидко. А щодо того, кого призначити, вибачте, це не смішно, це не внутрішні питання, і це не питання, які можна вирішувати отак: за півхвилини поставили0 і давайте перетиснемо зал. То ми пропонуємо розвести ці питання і заслухати тих кандидатів, кого ви пропонуєте, чи вистачить в них досвіду гідно представляти Україну на міжнародних аренах, і тоді Рада буде визначатися. Дякую. Ми в форматі, коли все разом, голосувати не будемо. Дякуємо. Я надаю слово Волошину Юрію Анатолійовичу, фракція… Перепрошую, Олегу Анатолійовичу, фракція "Опозиційна платформа". Шановні колеги, я продовжу, власне, те, про що говорили колеги з інших фракцій, причому абсолютно… Попри те, що досі чинний голова комітету всюди бачить конспірологію, якісь змови такого рівня, яким би Макіавеллі і Талейран би разом але просто є така штука, як здоровий глузд. І те, що зараз стоїть питання про зміну голови комітету, - це якраз демонстрація, ніякої змови між фракціями, а якраз здорового глузду і боротьби за те, щоб комітет очолила, дійсно, гідна людина, яка не займається тим, чим досі чинний голова комітету, власне, займався на пленарці. Але здоровий глузд полягає

відомості про те, що є сумнів, що ця кандидатка поспілкувалась і отримала підтримку навіть у фракції "Слуги народу". Навіть в цьому питанні є проблема, і є велика підозра, що вас, шановні колеги, навіть з більшості, намагаються просто тут розвести, як кошенят. Тому ми категорично проти того, щоб штучно, під соусом того, щоб забрати з посади людину, за звільнення якої, напевне, проголосує зараз 400 депутатів, намагались протягнути людину, з якою ніхто з цього питання не спілкувався. Тому ми не будемо підтримувати цю постанову. Дякую. Я надаю слово народному депутату від фракції "Слуга народу" Олександру Анатолійовичу Качурі. Будь ласка. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Колеги, я вас можу запевнити, наша фракція визначилася і кандидат від партії "Слуга народу" – це Єлизавета Ясько. Міжнародна політика це прерогатива партії, яка отримала найбільшу підтримку в суспільстві. Я думаю, ви з цим погодитеся. Єлизавета Ясько… (Шум у залі) Єлизавета Ясько є амбасадором міжнародних відносин. Вона була президентом української спільноти Оксфорду. Вона випускниця одного з провідних ВУЗів світу. Я ще раз вам кажу, Єлизавета Ясько реалізувала не один міжнародний проект. Тому прошу тут консолідуватися, підтримати все для того, щоб в Україні якісно була пропрацьовано в парламенті міжнародна політика. Голосуймо тільки зеленою кнопкою і підтримуємо кандидата. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги! Шановні колеги, я попрошу народних депутатів зайняти свої місця. Ну як я можу дати як від вас вже виступали, ну, Нестор Іванович? Шановні колеги! (Шум у залі) ви готові голосувати? Товариство, я ставлю на голосування проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання (реєстраційний номер проекту 2534). Ви готові голосувати? Прошу підтримати та голосувати. За-186 Рішення не прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Я не чую. Наступне питання. Ні, ми не можемо голосувати нічого. Ні. Я думаю, що буде… Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного.

зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна (реєстраційний номер 2047-д). Доповідає перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Железняк Ярослав Іванович. Шановні колеги, це довгоочікуваний законопроект, який багато галасу підняв в засобах масової інформації. І я нарешті сподіваюся, що сьогодні ми вирішимо це питання. Цей законопроект передбачає ліквідацію певних схем в системі оцінки. Як ви знаєте, за цей законопроект проголосувала рекордна кількість наших колег - 373. До дев'яти сторінок закону було внесено 101 правку. Таку зацікавленість цей законопроект викликав в залі. З них 116 було враховано в повному обсязі або частково, або по суті і 885 – відхилено. Комітет прийняв рішення рекомендувати цей законопроект в другому читанні та в цілому, як закон, а також просить надати відповідне технічне доручення щодо техніко-юридичного опрацювання прийнятого закону, зокрема щодо узгодження термінів. Прошу перейти до розгляду поправок. Шановні колеги, переходимо до розгляду правок. Степан Іванович, а якщо я вам трішки пізніше дам, коли будуть ваші правки? Ви спочатку хочете сказати?

ви знаєте, що 323 голоси, які ми проголосували за минулий законопроект, наша політична сила "Європейська солідарність" підтримала одноголосно про прийняття даного законопроекту в першому читанні. Хочу сказати, що в парламенті саме головне, щоб вагова категорія державності кожного депутата була важлива, необхідно дотримуватися Регламенту. Хочу сказати те, що сьогодні ми були свідками, і не тільки сьогодні, після півтора місяця ми повинні, пане Голово, на плановий режим формування і виконання повністю Регламенту. Розгляд законопроектів, які ми сьогодні мали, здійснювалися у порушенні статті 117 Регламенту. І коли є багато правок - 100, 200, 300, навіть 50, - ми повинні мати час на ознайомлення. Хочу сказати, що підготовлений до другого читання, а хотіли ми проголосувати в першому читанні, ми врахували 116 правок, і, мені здається, це спільна перемога для того, щоб зрозуміти, яким шляхом ми рухаємося. А зараз прошу, увага, дуже важливо! Я хочу озвучити позицію, яка є властива. У законопроекті 2047 незрозумілим чином з'явилися чотири нові пропозиції, які не вносилися і не подавалися суб'єктом права законодавчої ініціативи: номер 31, 410, 665, 896. Це є грубе порушення 116, 118 статті Регламенту. Шановний пане Голово, я знаю, що Голова Верховної Ради завжди стоїть на захисті Регламенту, і наша фракція, і я особисто завжди вас підтримую. Я звертаюсь зараз до комітету і до регламенту комітету: чому порушені регламентні статті і внесені чотири правки, незрозуміло як, і прийняті комітетом до виконання? Друге важливе питання. Порушивши Регламент, ми надали народним депутатам оману ввести, те, що ми сьогодні отримали в розмножених документах. Це сьогодні регламентний комітет, і прошу вас, пане Голово, дати персональне доручення дослідити тих три правки: 31, 410, 665 і 896. Правка 31 взагалі має питання до відношення аукціону продажу землі. І на закінчення. Я звертаюсь зараз до доповідача і до голови комітету зняти правку: 31, 410, 665 і 896. Це ці правки, які внесені незаконно, і це не тільки порушення Регламенту, це реальний корупційний підхід внесення незрозумілим чином правок в даний законопроект. Прошу їх зняти… Дайте 10 секунд завершити.

Дякую, Степан Іванович. Дякую вам за ваші правки, які частково були враховані, і те, що законопроект став кращий. Стосовно тих правок, про які ви згадували. Як ви знаєте, ми як парламентарі керуємося не тільки Законом про Регламент, але й Законом про комітети. пункт 4 частини першої статті 15 Закону про комітети дає можливість вносити і такі пропозиції, які були практично одностайно підтримані всіма членами комітету і враховані в цій позиції. Тому дякую за те, що ви пильнуєте за дотриманням Регламенту і законів, саме так і керувався наш комітет при підготовці цього законопроекту Щодо правки 31. Я думаю, будемо обговорювати, і комітет не заперечує того, щоб вона не була підтримана в залі Верховної Ради. Ще раз дякую за те, що долучилися до цього законопроекту. Правка номер 1, Требушкін. Не наполягає. Правка номер 2, Бондар. Наполягає. Вибачте, правка номер 1, Требушкін. Добрий день, шановний Голово! Я пропоную змінити назву законопроекту і викласти її в такій редакції: "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни порядку визначення вартості об'єктів нерухомості для цілей оподаткування". Чому? Тому що в тій редакції, мені здається, розумніше було б внести: "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни порядку визначення вартості об'єктів

Ця поправка була відхилена так, як назва законопроекту точно не посилює його вплив. 18:01:55 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ставиться правка номер один народного депутата Требушкіна. Комітет цю правку не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

За-39 Рішення не прийнято. Правка номер 2, народний депутат Бондар. Наполягаєте? Прошу. цей законопроект, я хочу сказати, в цілому має більше тисячі поправок, які внесли народні депутати. Ці правки виникли за останні дні, їх практично не бачили народні депутати. І сьогодні їх подали тут нам галопом оці талмуди, і як хочеш, так і переглядай, це називається така законотворча робота. Сьогодні аналогічно нам подали Виборчий кодекс, який в підсумку вимушені були зняти. Сьогодні аналогічно нам подали законопроект 2260, який так само команда Зе – "Слуга народу" зняла, бо по 300 поправок, які ніхто не бачив, і зараз тисячу поправок, і більшість з них ніхто не бачив. Крім того, абсолютно слушно було сказано, є 4 поправки, які вже псевдопоправки, бо там вже хімія починається: там питання землі, там питання автомобілів, там питання спадщини. Поправки виникли незрозуміло звідки, і комітет їх добавив вже після того, як можна було офіційно вносити згідно Регламенту. То що там за маніпуляції? Давайте знімемо сьогодні взагалі цей законопроект... Дякую, пану Бондарю і, звичайно, пану Антону за цю правку, але вона відхилена, комітет її не підтримав. Ставлю правку номер 2 на голосування народного депутата Бондаря. Вона не врахована комітетом. Прошу голосувати та визначатися. За-56 Рішення не прийнято. Правка номер 3, Южаніна. Включіть, будь ласка, мікрофон. Я не буду ставити свою поправку на підтвердження, але я хочу зараз наголосити, шановні колеги, ви ще молоді, ви завзяті, ви хочете щось розгромити, показати. Все ж таки, якщо вносяться зміни в Податковий кодекс з метою зміни системи оподаткування, то воно так і називається, не треба але всі відповіді, які ви надали колегам, вони неправомірні. І щодо поправок, які назвав Кубів. Справді, якщо комітет одностайно приймає рішення щодо іншої якоїсь редакції, то так і пишеться, що це рішення комітету у таблиці, а не пишуться поправки, які не зареєстровані в встановлені терміни. Це ваше грубе порушення. Пане Ярослав, так не можна робити, насправді. Ви норму закону, якою прикрились, назвали, вона не відповідає якраз таким випадкам. Якщо рішення комітет приймає інше, так і пишеться: "За рішенням комітету", а не поправки… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ніна Петрівна. Я можу ваші поправки не називати?

Правка номер 4. Папієв. Не наполягає. Кубів, 5 правка. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановний пане Голово! Раз доповідач сказав, що не порушений закон, я прошу Регламентний комітет по чотирьох правках дослідити, там є грубе порушення закону, і там Регламентний комітет передасть правоохоронним органам. Тепер до моєї правки. Пропозиція щодо вартості об'єкта нерухомості для цілей оподаткування розраховувались виключно Єдиною базою електронною вартості об'єкта нерухомості оподаткування. Перше – без залучення процесу суб'єктів оціночної діяльності. І саме головне – це безкоштовна послуга кожній людині, яка буде приймати участь відповідно в оцінці. Дякую. Прошу голосувати, підтримати. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 5 народного депутата Кубіва. Вона не врахована комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

Ви не дали мені закінчити, шановний Дмитро Олександрович, попередню. Я хочу ще раз наголосити, що більшість правок депутати не бачили, в 10-денний термін їх ніхто не роздав. Це грубе порушення Регламенту. Ми пропонуємо вам, ми пропонували: давайте перенесемо на наступний тиждень і спокійно розглянемо, всі вивчать, що там за правки. Там 4 правки, по яких будуть звернення в правоохоронні органи. Порушення Регламенту призведе до того, що будуть звернення в Конституційний Суд, і ви просто цей закон розвалите – і на тому все закінчиться. Друге. В цьому законопроекті знову пішла підміна понять. Вже вводиться державне підприємство, яке буде збирати гроші далі. Тобто а що ми міняємо, що на що? Давайте уважно вивчимо, передивимося ці поправки, щоб депутати всі проаналізували, тоді будемо реально нормально голосувати. І на наступному тижні спокійно виважено пройдемося, проголосуємо і реально проголосуємо ті правки, які фундаментальні. Тому я наполягаю наші зауваження, які я подавав, інші колеги, ставити на підтвердження. І зал хай визначається, щоб потім була історія, хто що підтримував, а хто що ні. Дякую. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 6 народного депутата Бондаря. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-52 Рішення не прийнято. Правка номер 7, Колтунович. Шановний пане Голово, шановні колеги, я хотів би сказати, що в першому читанні ми голосували "за" і підтримали проект Закону щодо скасування так званих "майданчиків" з оцінки нерухомості. Я хотів би, по-перше, сказати, що з поданих правок моїх враховано 11. І є правки, які не враховані: це 7, 41, 99, 346, 493 638, – але вони не мають сенсу, якщо ми не голосуємо 116 поправку. Тому якщо ми 116-у потім поставимо, і ми її не підтримаємо, то в подальшому оці всі не мають сенсу. Тому я наполягатиму лише на 116 поправці. А за ці хотів би подякувати робочій групі за те, що врахували 11 поправок. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович, за конструктивну позицію. Правка номер 8, Гончаренко. Дякую. Я хотів би по правках 8, 10, 17, 27, 34 і 73 – це перші 6 моїх правок, я готовий не наполягати на них, але я хотів би попросити Голову 2 хвилини часу, щоб я міг виступити з цих правок. А потім ці 6 правок я наполягати не буду.

2 хвилини включіть, будь ласка, Гончаренку. 18:10:28 ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую. Значить, шановні друзі, розглядаємо надзвичайно важливий законопроект. І я особисто, і наша фракція "Європейська солідарність" голосували за цей законопроект в першому читанні. Більше того, безумовно, треба його буде підтримувати і в другому читанні. Але, як на мене, наше завдання як парламенту не просто зробити краще ніж було, а якщо є можливість, якщо ми вже дійшли до цього питання, зробити перфектно, зробити дійсно вже так, щоб до цього питання не повертатися, можливо, роками, щоб це була система, якою можемо дійсно гордитися. І тому я подав низку правок, по деяких я буду наполягати, по деяких - ні. Деякі мої правки враховані, за що я дякую комітету. Але я хотів би звернути вашу увагу, на що направлені мої правки. Мова йде про те, щоби покращити доступ громадян України до бази відповідної, щоби ці послуги, я подав 2 варіанти, надавалися або безкоштовно взагалі, тобто доступ до Єдиної бази даних звітів про оцінку був безкоштовним для всіх громадян, або або інший варіант – плата за формування та реєстрацію довідки про ринкову вартість об'єкта оцінки становить 2,5 відсотки, тобто на сьогоднішній день це 50 гривень, від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, і зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України. Доступ нотаріусу до Єдиної бази для перевірки факту формування довідок безкоштовний. Тобто весь той комплекс правок, який я подав, направлений був на те, щоб зробити цей закон кращим. Мені шкода, що насправді з них було підтримано тільки декілька, а по деяких, які я вважаю важливими, я буду просити зал все-таки їх розглянути і сьогодні під час розгляду закону проголосувати, щоб ми, дійсно,

Перший раз – 52 гривні, потім – там майже 300 гривень. Ну, це неправильно. За державні послуги, які в електронному вигляді робить держава, треба не брати гроші, а навпаки нульова ставка має бути. А у нас законопроект… Ми людей… Знімаємо одну проблему, створюємо нову проблему для людей. І це якраз в правках "закопано". багато правок, які треба проаналізувати, прибрати всі ці речі, тоді спокійно їх голосувати. За тиждень це можна пройти. Ніхто не говорить, що треба поспішати. Цей турборежим не робить нічого такого, щоб тиждень ще не почекати і не перевірили все, що там накидали. Давайте тиждень попрацюємо і в наступний проголосуємо. Ну, ви не чуєте все одно. Дякую. Ставимо на підтримку. Дивіться, я хотів би просто зазначити. Віктор Васильович, ви зараз сказали політичну промову. Але ви жодного слова не сказали про свою правку. Якщо вона така важлива, то, при всій повазі до вас, мабуть, треба було розповісти про неї. (Шум у Я думаю, що ви третій раз просто про це кажете. Давайте, я дам 10 хвилин, якщо просто треба сказати і потягнути час, а після цього не будемо наполягати на правках. Я.І. Шановний Віктор Васильович, ви знаєте, в цьому законопроекті не створюються державні підприємства. І він, як ви знаєте, спрямований на те, щоб якраз подолати схему, яка збирає гроші з людей. Кожен день затягування, згідно засобам масової інформації, це величезні гроші, які йдуть непонятно куди. Тому ваші правки, які зовсім передбачають інше, як-то добавити дві точки і таке інше, не були підтримані комітетом. І просимо не затягувати розгляд цього законопроекту. Велике вам дякую.

За-44 Рішення не прийнято. Правка номер 10, Гончаренко. Не наполягає. 14-а, Южаніна. Шановні колеги, от я якраз поясню, мабуть, бо моя остання поправка щодо цього блоку, що, відповідно до нормопроектувальної техніки і до структури Податкового кодексу, необхідне обов'язкове визначення термінів, які використовуються з метою оподаткування. Ви подивіться навіть по поправкам, термін "ринкова вартість" кожен визначає на власний розсуд. Ми могли б скористатися, наприклад, таким визначенням, якщо б таке визначення хоча б було в Законі про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, але і тут його немає. Таке визначення лише є в національному стандарті, яке не є законом, і тому посилання на нього неможливе. Ці визначення, як і наступне "оціночної вартості", треба дати в Податковому кодексі, щоб з метою оподаткування застосовувалися саме так, як хотіли автори законопроекту. Будь ласка, тут немає нічого придуманого, тут є виключно вимога Податкового кодексу, тому що структура Податкового кодексу… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на правці? Ставлю на голосування правку номер 14 народного депутата Южаніної. Прошу визначатись та голосувати.

За-50 Рішення не прийнято. Правка номер 15, Дубінський. Не наполягає. 16, Кубів. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановний пане Голово, ще раз хочу нагадати, що блок, який я запропонував, – це система визначення вартості об'єкта нерухомості для цілей оподаткування. І там відсутні суб'єкти оціночної діяльності та авторизовані електронні майданчики. Правка, про яку ми говоримо, це здійснення в інформаційно-телекомунікаційній системі передання інформації про об'єкт нерухомості в Єдину електронну базу визначення вартості. Окремо зазначу, що процесу передання інформації прибираються авторизовані електронні майданчики і посередники, ми одних посередників міняємо на інших. І прошу виступаючого давати конкретну відповідь по застереженнях, а не загальну, вибачте, тавтологію.

Ставиться на голосування правка номер 16 народного депутата Кубіва Степана Івановича. Комітет її не підтримує. Прошу визначатись та голосувати. За-45 Рішення не прийнято. Наступна правка - номер 17, Гончаренка. Ви, по-моєму, пропустили її, так? Далі. Наступна правка - номер 18, народного депутата Папієва. Не наполягає. Наступна правка - номер 19 народного депутата Кубіва. Наполягаєте, Степан Іванович? Не наполягає. Наступна правка - номер 20, народного депутата Кубіва. Наполягаєте, Степан Іванович? Не наполягає. Наступна правка - номер 22, народного депутата Кубіва. Я перепрошую, я не бачу народного депутата Кубіва, і я не бачу, що він говорить, так чи ні. Не наполягає. Наступна правка - номер 25, народного депутата Гереги. Є в залі? Немає. Не наполягає. Наступна правка - номер 26, народного депутата Бондаря. Наполягає. Будь ласка, народний депутат Бондар. Ніна Петрівна Южаніна, про те, що в кожного своє тлумачення нормативного акт,у і в тому числі як визначається вартість, що таке середня вартість, як її розраховувати. І ми цією правкою якраз пропонуємо прописати правильно механізм технічний, як на сайті Фонду держмайна прописується і визначається середня вартість, середньоринкова вартість об’єкту. Там є формула, яка пропонує удосконалити систему, зробити більш прозорою. Щоб людина, яка заходить, будь-хто, хто в цьому приймає участь, побачила, як формується середньоринкова ціна, які об’єкти виступали критеріями, які там вже в цьому районі продавалися, які була оцінка, були цінові фактори і так далі. Тобто багато таких технічних питань, які вирішуються. І я буду по ходу там в деталі технічні не вдаватися, але

як зараз є, це згадується в Податковому кодексі, тому ця правка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться правка номер 26, народного депутата Бондаря. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-39 Рішення не прийнято. Наступна правка 27, народного депутата Гончаренка. Ми її пропускаємо. Наступна правка 28, народний депутат Яценко. Наступна правка 29, народний депутат Рудик. Не наполягає. Наступна – 30, народний депутат Колтунович. Але ви сказали, що вони пов’язані. Так я розумію? Добре. Наступна правка 31. Так? Будь ласка, хто? Будь ласка, народний депутат Івченко. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Ви знаєте, я пам’ятаю ту ніч, коли "Батьківщина" пропонувала збільшити заробітну плату вчителям, а парламент голосував тоді за оці оціночні майданчики, оці бази даних. Ви знаєте, я радий тому, що ми в першому читанні це скасували і зараз іде питання другого читання. Але 31 правка, хочу кожному з вас нагадати, в чому різниця нормативно-грошової оцінки землі і ринкової вартості або безпосередньо експертної оцінки. Так трапилось, що минулий уряд занизив для людей оцінку землі нормативно-грошову, він занизив, і прийняв таке рішення - на 20 відсотків. І ви фактично сьогодні пропонуєте дохід забирати від нормативно-грошової, а це означає, що значно недоотримають кошти люди і український бюджет. Тому я ставлю цю правку на підтвердження і прошу зал не голосувати, оскільки тут виключно… ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Дякую, пане Івченко. Ми підтримуємо вашу позицію. І пропонуємо зараз залу, не дивлячись на рішення комітету, цю правку 31, а також наступну, яка врахована по суті, відхилити. Дякую. Ставиться на підтвердження правка номер 31. Комітет не заперечує щодо її непідтримання. Прошу визначатись та голосувати. За-9 Рішення не прийнято. Наступна правка - 32-а. Вона врахована частково. Теж народний депутат Івченко. Я так розумію, з тією самою пропозицією. Так? Будь ласка, включіть мікрофон. 18:23:40 ІВЧЕНКО В.Є. Я хотів би подякувати безпосередньо доповідачу, пану Железняку, що він погодився все ж таки з нормальною пропозицією. Ми як народні обранці, маємо працювати: а) на людей, які нас обрали; б) ми маємо наповнювати бюджет задля того, щоб робити соціальні видатки. Я дякую. Це така ж сама проблема. І я прошу не підтримувати 32 правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я розумію, та сама аргументація, з одного боку і з іншого. Комітет не заперечує. І я ставлю на підтвердження 32 правку. Прошу визначатись та голосувати.

За-7 Рішення не прийнято. Наступна - правка 33, народного депутата Папієва. Не наполягає. Наступна - правка номер 34, народного депутата Гончаренка. Ми домовились, що до 73-ї. Наступна правка народного депутата Бондаря. Наполягаєте? Будь ласка, народний депутат Бондар. Це правка, яка… Слід зазначити, що модуль електронного визначення оціночної вартості Єдиної бази даних звітів про оцінку вже не потрібен, так як система буде працювати набагато простіше. Буде вираховуватися середня ринкова вартість нерухомості, яка буде визначати щокварталу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, і оприлюднюється на офіційному веб-сайті цього органу в режимі вільного доступу до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом. Це така суттєва технічна правка, прошу поставити на підтримку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ця поправка була не підтримана комітетом. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування правка 35, народного депутата Бондаря, комітет її пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-35 Рішення не прийнято. Наступна правка - номер 36, народного депутата Колтуновича. Ми проговорили. Наступна правка - номер 37, народного депутата Рудика,

внести таку правку: "Дохід від продажу об'єкту нерухомості визначається автоматично єдиною системою визначення ринкової вартості нерухомого майна". Шановні колеги, ця пропозиція стосується наступного. Я вважаю, що дохід від продажу об'єкта нерухомості має визначатися від ринкової вартості даної нерухомості. Для реалізації запропонованої концепції має бути створена єдина система визначення ринкової вартості нерухомого майна, яка має бути оснащена можливістю автоматичного застосування усі можливі методичні підходи, у тому числі порівняльні, що ґрунтуються на результатах аналізу цін продажу та подібне подібне майно, достовірність якої не має викликати сумніву, або у разі відсутності достовірної інформації про зміни ціни продажу подібного майна, на основі інформації про ціни пропонування подібного майна з урахуванням відповідних правок.

За-17 Рішення не прийнято. Наступна правка - номер 40, народного депутата Волошина. Наполягаєте? Прошу включіть. 18:27:49 ВОЛОШИН О.А. Пане Железняк, я дуже прошу, щоб ви пояснили просто філософію підходу? Якщо ви прибираєте посередників, майданчики так звані, то нащо ви тоді розширюєте повноваження оцінюючі? Чому не можна зупинитись, власне, і про це, власне, і є моя правка. Чому не можна залишити лише електронну систему, нащо ми вносимо в закон суб'єктів оцінювання, тобто які займаються оціночною діяльністю? Всі знають, що це інша корупційна схема, і невідомо, нащо ви її туди втягуєте, в цей закон. У мене і 46 правка з цього приводу. Тому я просто хочу, щоб ви пояснили логіку, як можна боротися з однією корупцією і створювати іншу. Дякую. Дякую за вашу поправку, але насправді ми цим законопроектом і прибираємо оцінщиків, ми їх залишаємо як додаткову опцію, якщо захочуть наші громадяни. усіма корупційними схемами, але найголовніша - це в системі оцінки, яка кожен день, за даними ЗМІ, потребує по 2 мільйони грошей наших громадян. Тому правка наполягаєте? Ставиться на голосування правка номер 46, народного депутата Волошина. Комітет цю правку не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-37 Рішення не прийнято. Наступна правка 41, народного депутата Колтунович, ми її проходимо. Наступна - 42, народного депутата Ковальова.

у висновку Єдиної бази даних цін на об'єкти нерухомості". Чому я так вважаю? Що дохід від продажу об'єкта нерухомості має визначатися від ринкової вартості даної нерухомості. Для реалізації запропонованої концепції має бути створена Єдина база даних цін, яка має бути оснащена можливістю автоматично застосовувати всі можливі методичні підходи, в тому числі порівняльні, що ґрунтуються на результатах аналізу продажу на подібне майно,

Ставиться поправка номер 45 народного депутата Требушкіна. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-20 Рішення не прийнято. Наступна - правка номер, 46 народного депутата Волошина. Прошу, включіть. Шановний доповідачу, ще раз, фактично, ви попередньо при розгляді попередньої моєї правки погодились, що збереження оцінювачів у системі… тобто в цьому законодавстві, є зайвим. Так давайте просто приберемо їх - і все. Чому не погодитись? Всі розумієте, всі знають, хто з цим стикався, що є численні випадки заниження ринкової вартості оцінювачами за домовленостями між продавцем та оцінювачем, що створює корупцію в комерційному секторі. Давайте просто залишимо Єдину базу і все, а приберемо суб'єктів оцінювань як таких, і все, елементарна річ. Я не розумію, в чому проблема, якщо ви погодились з тим, що це опціонально. Давайте просто навіть опцію цю приберемо, щоб ніхто цим не зловживав. Дякую. ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Дякую. На жаль, ви так подали багато правок, але жодного разу не були на підкомітеті і комітеті. Ми там все обговорювали і залишили те, те, як воно буде, тобто автоматично система, вона оцінює, якщо хоче оспорити або внести більше критеріїв, то це є право громадянина. Тому саме в цій редакції ми і пропонуємо. Цю правку пропонуємо відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте? Ставиться на голосування правка номер 46, народного депутата Волошина. Комітет цю правку не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-45 Рішення не прийнято. Наступна - правка номер 47, народного депутата Кубіва Степана Івановича. Будь ласка. 18:32:47 КУБІВ С.І. Шановний головуючий, саме підтримка 31 правки говорить про корупційні речі, які були підтримані і внесені на комітеті. По 47-й і по 51-й, пане головуючий, дві правки: "не нижче оціночної" замінити "не нижче вартості". Ми говоримо про закріплення державної системи розрахунку вартості об'єкта нерухомості, поняття оціночної вартості - це поняття, притаманне сфері оцінки, здійснюється автоматично, без посередників, це 47-а. І ми говоримо, що надходить інформація прямо від нотаріуса, і ми забираємо посередники, які нам нав'язують на сьогоднішній день. І саме головне - це зменшені затрати фізичних осіб, і це є дуже важливо, тому що ми говоримо про соціальну послугу населенню. державна система розрахунку вартості пропонується визначити як вартість об'єкта нерухомого майна, я говорю про 51-у, щоб ще раз не брати слово. ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Дякую, Степан Іванович. Я б дуже просив би вас не ображати комітет, який довго працював над цим законопроектом і над більшістю інших законопроектів, і приймав своє рішення згідно законів України. Ця правка була відхилена. Дякую. Ви наполягаєте, Степан Іванович? Ставиться на голосування правка номер 47 народного депутата Кубіва, комітет пропонує цю правку відхилити. Прошу визначатися та голосувати. 18:34:33 ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, а я можу запросити, щоб підійшли сейчас голови фракція? Я перерву не буду об'являти, прохання переговорити, а ми продовжимо розгляд питання. Йдемо далі. Правка номер 48, народного депутата Папієва. Не наполягає. Правка номер 49, народного депутата Требушкіна. Будь ласка. Шановний головуючий, я пропоную слова "Єдина база даних звітів про оцінку" в усіх відмінках замінити словами "Єдина база звітів про оцінку" у відповідних відмінках. Чому я так пропоную? Вважаю, що слово "даних" є некоректним, так як у Єдиній базі мають бути виключно саме звіти, а не дані про звіти. Тому у разі неуточнення можливі маніпулювання та зловживання, заповнення бази не самими лише даними про ці звіти, які не будуть містити повну інформацію або обмеження щодо отримання даних відповідного звіту. Тому для уникнення нечіткого використання конкретного визначення та недопущення зловживання прошу слова "база даних звітів про оцінку" в усіх відмінниках замінити словами "Єдина база звітів про оцінку". Прошу врахувати цю пропозицію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування правка номер 52 народного депутата Требушкіна. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-20 Рішення не прийнято. Наступна - правка 51, народний депутата Кубіва Степана Івановича. Наполягаєте? Далі йдемо. Дякую, Степане Івановичу. Івановичу. Далі. Правка номер 52, народного депутата Требушкіна. А можу я попросити, щоб ви якось згрупували свої правки, я вам дам там 2-3 хвилини. Чи є така можлива опція в нашому спілкуванні? Шановний головуючий, я пропоную в абзаці слово "продажу" замінити словом "відчуження". Пропозиція стосується щодо зміни слова в абзаці другому пункті слова "продажу" на "відчуження". Дана пропозиція, на мою думку, є доцільною, зважаючи на те, що термін "відчуження" на відміну від "продажу" має більш широке значення. А саме: під відчуженням вважають будь-які дії, внаслідок вчинення яких особа у порядку, передбаченому законом, втрачає право власності на майно, що належить йому, або право користування на таке майно. Тому більш коректним буде застосування саме терміну відчуження. Прошу підтримати та врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. А можна запитання: які ще способи відчуження, крім продажу, ви пропонуєте вставити? Я як професор з цивільного права хочу запитати вас.

Дякую. Ставиться на голосування правка номер 52 народного депутата Требушкіна. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-24 Рішення не прийнято. Наступна - 53, народний депутат Папієв. Прошу? За Папієва не можна, можна тільки Папієву. Дякую, немає. Наступна правка - номер 54, народного депутата Требушкіна. Наступна. Дякую. Номер 55, народного депутата Кубіва. Наступна, дякую. Номер 56, народного депутата Южаніної. Прошу. Шановні колеги, мені от якраз зараз, пане Железняк, не смішно. Тому що, не давши визначення термінів у статті 14 Податкового кодексу, ви породжуєте зараз дуже багато запитань. Якщо дивитися, що тепер є базою оподаткування, виходячи тільки з однієї статті Податкового кодексу з одного підпункту, ми читаємо лише 172.3. І ви говорите, що по логіці, про яку ми з вами неодноразово говорили, ціна об'єкта має визначатися за оціночною вартістю, яка автоматично визначається модулем. Так? Якщо фізична особа не погоджується, то вона звертається, і тоді використовується ринкова вартість. Ви подивіться, що ви написали в пункті 172: або. Тобто не спрацьовує механізм. Не врахувавши мою поправку, що в разі, якщо фізична особа не погоджується, тільки тоді вона йде до оцінщика, ви робите можливість без оціночної вартості визначеної… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, позиція комітету. 18:40:04 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Дякую, Ніна Петрівна, за ваші пропозиції. Насправді там далі по тексту не в цій загальній нормі буде це враховано. Дякую. Ця правка була відхилена. За-42 Рішення не прийнято. Наступна правка - номер 57, народного депутата Требушкіна. Будь ласка. Шановний головуючий, я пропоную слова "електронного визначення" замінити словами "електронного розрахунку". Чому я так вважаю? В абзаці другому підпункту слова "електронного визначення" замінити на "електронного розрахунку", що є більше коректним у даному випадку, враховуючи те, що оціночна вартість Єдиної бази звітів про оцінку є результатом відповідного модуля, оснащеного можливістю в електронному варіанті саме розраховувати вартість відповідного майна, визначивши остаточний електронний розрахунок оціночної вартості даного майна, достовірність якого не буде викликати сумніву. Тому прошу підтримати цю поправку. Дякую. Ви наполягаєте, так? Позиція комітету. 18:41:31 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Дякую пану Требушкіну. Він насправді подавав навіть два варіанти правки, але, звичайно, це відхилено. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування правка номер 57 народного депутата Требушкіна. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

який відповідає вимогам, встановленим Фондом державного майна України та інформація про якого включена до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності". Я вважаю, що ми зможемо уникнути будь-яких маніпулювань та зловживань, є доречними для того щоб замінити… Тому прошу підтримати і проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету? Дякую вам і пану Антону за цю чергову правку. Вона була відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться правка номер 59 народного депутата Требушкіна. Комітет правку відхилив. Прошу визначатись та голосувати. За-15 Рішення не прийнято. Наступна правка - номер 60, народного депутата Южаніної. Прошу. Шановні колеги, пане Ярослав, основна стаття Податкового кодексу, яка визначає базу оподаткування, не виписана достатньо для того, щоб застосовувати спочатку оціночну вартість, а потім ринкову. Ви мені не дали відповідь попереднього разу, чому ви не врахували мою поправку під номером 56, яка спасає вас. Якщо ви справді хочете замінити одну систему на іншу, але щоб інша ця система функціонувала. Ні в якій іншій статті не дасть визначення таке, яке ви говорили, виходячи з вашої логіки, що спочатку автоматичне визначення, а потім ідуть до оцінщиків. Зараз ви пропонуєте зразу йти до оцінщиків. підтримую думку колег. Для чого ви лобіюєте тоді оцінщиків в такій мірі? Не треба. Поставте одне слово, що в разі, якщо особа не погодилась з оціночною вартістю, тоді вона йде за ринковою. Це база оподаткування, зрозумійте. Дякую, Ніна Петрівна, за те, що турбуєтесь за цей законопроект, і дякую за його підтримку. Я впевнений, що це враховано далі по тексту. Більше того, ви знаєте, що ця система вже працює вже декілька років, на жаль, з корупційними майданчиками. Тому саме ця правка була відхилена. Дякую. Ставиться на голосування правка номер 60 народної депутатки Южаніної. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-40 Рішення не прийнято. Наступна правка - номер 61, народного депутата Плачкової. Немає. Наступна правка номер… На мій суб'єктивний погляд, це моя особиста думка, ці поправки, на жаль, спрямовані на затягування цього процесу, а не на… (Шум Я можу помилятися, але я так само маю право на думку. Я зараз хотів би задати питання кожній фракції, чи готові вони будуть зняти свої правки для того, щоб більш швидко прийняти цей законопроект. Почекайте, одну секундочку, почекайте, я не доказав.

Якщо це буде багато правок, то я запропоную вельмишановному залу змінити порядок роботи наш сьогодні. Залишаться автори правок, які будуть на них наполягати… (Шум у залі) Почекайте, будь ласка! Я, мої колеги, і ми будемо йти по всім правкам, які не були враховані. Я думаю, що такою можна буде пожертвувати ради держави і боротьби з різноманітними схемами, багато хто буде згоден. Ні, почекайте, я ж можу запропонувати? Дякую. А завтра ми тоді зранку повернемось до голосування за закон в цілому. А зараз я хотів би почути від керівників фракцій позицію по правкам. Якщо ви не заперечуєте, від "Слуги народу", і підемо… Давид Георгійович Арахамія. Скільки правок на яких буде наполягати партія "Слуга народу"? Партія "Слуга народу" буде наполягати на нуль правок. Ми все будемо голосувати і зразу скасовувати закон. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наступна - фракція партії "Європейська солідарність".

коли поправки роздаються в сесійній залі за 15 хвилин. І от тільки що, наприклад, від нас голова парламенту почув, що в наступному законі є поправка, яка звільняє… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Володимирівна, я думаю, що давайте поки що про цей законопроект, а потім повернемось обов'язково. Я дам з мотивів виступити навіть. ГЕРАЩЕНКО І.В. Ви дали мені… Це дуже важлива тема, яку ми обговорюємо. До цього закону, друзі, роздали таблицю поправок, тисячу поправок, сьогодні вночі. І на відміну від Голови Верховної Ради України, пані Геращенко всю ніч їх читала, розумієте, так само як і виборчі поправки, виборчі, а також наступний закон, яким вносять ліквідацію е-декларування для Офісу Президента, наприклад. І Голова Верховної Ради це від мене почув, він цього навіть не знав. Тому ми звертаємось до вас, шановний пане Голово, не порушувати Регламент, а також звернути увагу на наступне: не фракція подає поправки, а депутати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від фракцій, депутати ж вашої фракції? Дайте 10 секунд завершити. Ви можете сказати скільки депутатів, скільки правок? ГЕРАЩЕНКО І.В. Від нашої фракції кілька депутатів подавали поправки, наскільки мені відомо, десь приблизно 10 поправок ще один депутат…

Наша фракція добилася скасування правок 31 і 32, і на цьому ми, власне, вже більше правок вносити не будемо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юлія Володимирівна. Тарас Іванович Батенко. Бондар Віктор Васильович. Включіть, будь ласка, мікрофон. Хтось з депутатів хотів підтримуватися, але, щоби не затягувати процес, ми підтримаємо законопроект і проголосуємо в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам дуже і вашим колегам так само. сектору, якщо можна так висловитись, вам дуже дякую, що немає правок. "Опозиційна платформа – за життя", Нестор Іванович Шуфрич. Дякую, шановний головуючий. Шановні колеги, наша фракція знімає всі поправки до даного законопроекту. Ми просимо від імені двох авторів, які подали більше 100 поправок, дати слово для виступу з трибуни народному депутату Олегу Волошину на 3 хвилини. Олегу Волошину 3 хвилини. Требушкін. Скільки? 2 правки. Шахов теж? 20? Шановні колеги, ну давайте будемо… Я вас дуже прошу, давайте не наполягати на правках. Ну так добре, закінчуємо майже.

Почекайте, я трохи… Давайте слово я дам Олегу Анатолійовичу. Ірина Володимирівна, можна вас на хвилинку? Волошину дайте слово, будь ласка. Ярослав Іванович, якщо можна, з трибуни, щоб так було простіше. Шановні колеги! Шановні громадяни! Насправді… І шановний Дмитро Олександрович, особисто. Ви знаєте, Дмитро Олександрович, ми з вами достатньо давно знайомі, і я завжди цінував ваш інтелект і тонке почуття гумору. Але зараз цей законопроект є дуже показовим, тому що він показує, в принципі, історичний момент, в якому ми сьогодні живемо. Напевно, ніколи в історії України неможливо було уявити, що через цю залу протягнуть такі норми, як повне скасування списку підприємств, що заборонені до приватизації, як абсолютно антинародний закон, поки в першому читанні, про ринок землі, як абсолютно неприйнятне, з точки зору інтересів малого бізнесу, законодавство стосовно розрахункових апаратів, як фактично знищення системи соціального страхування і багато інших речей, про які тільки мріяли представники грантових організацій. І які, ми знаємо, в простонароді називають "соросятами". Вони унікальним чином скористалися тим… Я нагадаю, мою улюблену фразу, що коли народ України, голосуючи за пана Зеленського думав, що він на паркані істеблішменту пише відоме слово з трьох літер, а коли настав світанок, з'ясувалося, що ці три літери – МВФ. І зараз, в такому турборежимі, під керівництвом поважних людей, таких як пан Разумков, який не має жодного стосунку до "соросят", протягують такі норми, які ми потім десятиліттями будемо витягувати з нашого законодавства, щоб не дозволити перетворити остаточно Україну в країну Латинської Америки. Тому що країни Латинської Америки є прикладом того, що таке "Вашингтонський консенсус". Це коли обрані чиказькі хлопчики, надіслані з відомої країни або виховані там, встановлюють норми, за якими бідні ніколи не вибираються з бідності, а суспільство ділиться на тих, хто живе за великим парканом, і всі решта. І сьогодні у нас саме такий закон, і пан Железняк тут з нахабною посмішкою, коли пані Южаніна абсолютно слушні зауваження робить, посилаючись на норми законодавства… Дійсно, ми по багатьох питаннях з нею не сходимося, по оцінці ситуації на Донбасі і таке інше, але я не можу заперечити, що її зауваження носять абсолютно чіткий і змістовний характер. Але з нахабною посмішкою це викидається, тому що вони вже все вирішили, тому що вони думають, що вони Бога з бороду схопили. Ви знаєте, я сьогодні, регулярно, коли пробки, їжджу в метро - і цього не побоююся, а на вашому місці я б почав боятися, вас просто скоро почнуть бити за те, що ви робите в цій країні, за те, що ви тягнете інтереси транснаціональних корпорацій, за те, що ви тягнете інтереси дідуся Сороса, який, дійсно, сьогодні робить геніально: він вкладав раніше в грант, а зараз він переводить, і вже фактично перевів нас на хозрасчеты, самофинансирование Система "ProZorro" і багато інших систем, які ви створили, як кормушки, дозволяють сьогодні перейти "соросятам" на самофінансування навіть без зовнішніх грантів.

Дякую, Олеже Анатолійовичу. Далі регламент такий: Ніна Петрівна Южаніна - 3 хвилини, 3 хвилини Олексій Олексійович Гончаренко, 5 хвилин Кубів Степанович Ви впевнені, що він погодиться поміняти вам на 5, собі на 3? Добре, домовилися. 5 - Ніна Петрівна і ще потім 2 хвилини, і переходимо до голосування. Я сказав, 2 хвилини, по хвилині. Включіть, будь ласка, мікрофон Ніні Петрівні. Чи раніше існувала якась подібна система, яка б справді призвела до того, що в договорах куплі-продажу вказувалася ринкова ціна? Ні, не було, ніхто не побудував такої системи, тому приймали те, що на той час можливо було. Система принесла, починаючи… Робота цієї системи розпочалася з 1 липня 2018 року. По 1 вересня 2019 року база оподаткування, яка визначалась на основі діючої системи, збільшилась, і таким чином платежі в бюджет, а це податок на доходи фізичних осіб, сягнув 9 мільярдів. Порівняно з попередніми періодами ця цифра складала 1 мільярд. Шкідлива була система? Не знаю. До речі, дуже жаль, що в комітеті при прийнятті кожного проекту закону відсутні на сьогодні висновки уряду, висновки Міністерства фінансів. Ходить людина, заступник, яка боїться слово сказати перед нині представниками в комітеті, його думка не є реальною і не відображає насправді те, те, що мав би озвучувати Кабінет Міністрів, шукаючи бази, де знайти додаткові надходження в бюджет. Зараз зламлюється система. Я не проти зламати її, але побудуйте ту, яка запрацює і дасть щонайменше хоча би такий же результат. Але популізм захмарив очі всім молодим людям, вирішили не розібратися в подробицях і написати як можна швидше, що і відбувається зараз в залі. Справді, дуже велика кількість поправок. Мої поправки стосувались одного: випишіть, будь ласка, визначення, зробіть так, щоб якраз в базі оподаткування саме відображалася та ціль, яку ви перед собою поставили. Що все ж таки людина спочатку звертається, а для цього теж треба передбачити функцію цієї бази, щоб фізична особа могла внести всі дані про свій об'єкт, який вона буде продавати. Навіть елементарної такої речі не врахували для того, щоб система працювала. Ми ж знаємо хто такий Фонд держмайна, ми ж знаємо, хто такі оцінщики. Це люди, які нерозривно зв'язані, і відповідно до всіх зараз європейських стандартів нагляд за роботою любої професії має здійснюватись іншим органом, чим той, що надає сертифікати. Тому я проти такого поєднання, даних, і формування бази даних буде у Фонді держмайна. Вона ж сертифікує оцінщиків, які будуть вносити ринкову вартість на підставі своїх звітів. І залишається норма, що, якщо в разі, якщо звіт оцінщика відрізняється більше чим на 25 відсотків, тільки тоді він має надати пояснення. Фонд держмайна може його викликати, він надає пояснення щодо своєї оцінки. Вибачте мене, це з'єднання людей працювало роками. Знаючи і маючи досвід, і ви вже маєте переконатися, що найбільша проблема в нашій країні – це виконання документів, норм законодавства. Для того, щоб вони чітко виконувалися, як ви хочете, треба от так їх чітко і прописати. Не може бути закон, який ви зробили на дві сторінки, вирішити глобальну проблему, яку ви зараз намагаєтеся вирішити. Ви правильно це робите, але ви дуже поспішили. Для чого, хто вам дасть за це медаль? Де Мінфін, де уряд, який зараз не відслідкував за тим, що все валиться, де вони? Я хочу сказати, що в результаті комітет, так точно, як зараз і зал, як ви, шановний пане Голово Верховної Ради, не чуєте по суті, ви спішите. Я ще раз повторюю, вам треба було дати доручення комітету, якщо і приймається таке відповідальне рішення, віднестися, можливо, трошки довше попрацювати, можливо, трошки глибше попрацювати. Попрацювати з спеціалістами, які б дали вам… Якщо ви не хочете чути від опозиції, знайдіть серед своїх людей, які розберуться в усьому цьому і нададуть вам свої консультації, тому що навіть у базі оподаткування ви допускаєте визначення, яке може трактуватися двояко. Уже половина людей в Україні прочитали, що це може бути пряме звернення відразу до оцінщика, а ніяка вартість, яка визначається автоматично модулем. Тому я, наприклад, пропонувала, щоб цю базу… Дякую. Ніна Петрівна, ніхто нікуди не уходить. 10 секунд - і наступний виступаючий. Включіть, будь ласка. ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, референдуму не треба. Треба просто насправді професійніше відноситися до своїх обов'язків. Я покладаю на вас відповідальність, всю відповідальність... Шановні колеги, насправді, дійсно, багато правок, і було велике бажання щоби цей закон зробити ще кращим і насправді таким, який повністю відповідає сьогодні тому, чого очікують від нас люди. На жаль, я бачу, що такої готовності в сесійної зали немає. Тому я не буду наполягати на всіх своїх правках, але є одна правка, яка абсолютно є принциповою – це правка 664, і я просив би, наполягаю на цій правці, зараз її обґрунтую. Значить, ця правка каже: "Доступ, внесення, перевірка інформації з/до Єдиної бази здійснюється безкоштовно. Формування електронних виписок про вартість об'єкта нерухомості здійснюється безкоштовно". Обґрунтування: цим законопроектом ми прагнемо спростити процедуру оцінки нерухомих об'єктів шляхом ліквідації корупційної схеми в сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та припинення здирництва коштів громадян та нотаріусів на користь приватних структур за користування належної державі Єдиної бази даних звітів про оцінку, а також запровадження нового альтернативного спрощеного способу оцінки об'єктів нерухомості.

Дуже важливе питання, ще раз, це для людей. Я не розумію, чому колегам нецікаво, це для людей. Якщо ми взяли собі за мету – побороти корупційні схеми, то маємо іти до кінця, громадяни не мають оплачувати кошти за будь-які послуги по здійсненню, формуванню електронних виписок про ринкову вартість об'єкта нерухомості. Інформація з веб-сайту має бути загально доступною та безкоштовною. Звіти про вартість нерухомого майна мають вносити до бази на безоплатній основі нотаріуси, які перевіряють, формують, переглядають інформацію з Єдиної бази, роблять це безкоштовно, і державний бюджет України в такому разі фінансує Фонд державного майна України Єдину базу. Я прошу поставити цю поправку на підтвердження і прошу колег не словом, а ділом показати відданість громадянам і підтримати. Дякую.

Ця правка, на жаль, була відхилена комітетом, і я прошу зал підтримати її і внести її в тіло закону. Дякую.

Шановні колеги, всім доброго дня! Я, перш за все, би подякував Голові Верховної Ради, дивлячись на незадовільну підготовку питання в залу Верховної Ради. Я маю досвід, і Верховна Рада завжди була і повинна залишитися стержнем державності, людяності, професійності і відповідальності за державу і за людей. Сьогодні неякісна підготовка цього законопроекту коштує до кінця року 3 мільярди гривень втрат. Бюджет, який був збалансований на активи і пасиви 20 мільярдів, недовиконання бюджету 40,3 мільярди, і очікується ще мінус 15 мільярдів. Колеги, непрофесійна підготовка полягає в тому, я впроваджував ProZorro, і дякую своїм колегам, включаючи і Максиму Нефьодову, і Міністерству економіки, юстиції і фінансів. Я впроваджував цей закон. І ввійдіть на сайт Рахункової палати і аплікуйте незадовільну оцінку на цей закон - 9 сторінок. Там можна було п'ять тисяч правок писати. Для того Голова Верховної Ради запропонував голові комітету і комітету провести робочу зустріч до винесення питання в зал. В іншому випадку треба виконувати документ. Цей документ – це стабільність, професійність Верховної Ради. Я не маю довіри сьогодні з точки зору фаховості до голови комітету. Я не маю сьогодні довіри до того, що ми тринькаємо державні гроші, які ми не отримаємо до кінця року. І я хочу, пане Голово, звернутися про стабілізацію у комітеті найважливішому сьогодні, який є у Верховній Раді. Кадровий потенціал, який повинен бути базовим, повинен базуватися на принципах виконання Регламенту. Регламент – це професійність, Регламент – це стабільність і це дохід в бюджет. Я хочу сказати і допомогти сьогодні, що бюджет цього року повинен бути виконаний. Це виплати пенсій, ми говоримо про фінансування медичних програм, ми говоримо про соціальний, ми говоримо про децентралізацію. Недовіра до комітету в негативній якості підготовки документів базується на двох принципах. Ми одних посередників міняємо на других, і другі посередники включають 4 корупційні правки, – я ще раз озвучу. І я не залишу це питання просто так як людина-державник з 1990 року, де я не міняю ні цінностей, і не буду змінювати, і цінності українські не будуть мати, не мають ні початку, ні закінчення.

С.І. 10 секунд. Я попрошу, пане Голово, подякувати вам, відмежуватися від цього. Регламентний комітет повинен провести розслідування. Колеги, а потім, коли закінчиться епопея депутатства і правоохоронні… Дякую, Степан Іванович. Требушкін Руслан Валерійович.

Добрий вечір, шановний головуючий. Добрий вечір усім присутнім. Дійсно не зрозуміло, навіщо так поспішати? Навіщо приймати закон 2047-д з порушенням Регламенту? Я розумію, що "Слуги народу" хочуть зробити дуже багато чого корисного. Але таке є прислів'я, що спешка нужна при ловле блох и еще при одном деле. лучше не поспішати, лучше перейти від кількості до якості. І я впевнений, що вам за це скаже увесь український народ велике дякую. Сергій Шахов, Луганщина. Шановні колеги, дійсно, цей законопроект дуже важливий для нашої держави. З бандитських ратиць забираються гроші і віддаються державі. Це дуже добре. Але хотілося б, щоб врахували бажання людей, які звертаються до нас в округах. Це люди похилого віку, сиві люди, які з срібною головою звертаються: "Діти, допоможіть! Ми, - каже, - жили 50 років, 40 років сім'єю, помирає дід і треба на бабушку переоформити хату і заплатити 20 тисяч гривень". Звідки сьогодні в пенсіонерів такі гроші? Хоча б в цю норму врахувати і дати можливість людям переоформити житло, яке вони будували півстоліття тому. Дякую. Вважаю, що сьогодні монобільшість почує не тільки нашу команду, а взагалі всіх пенсіонерів, які страждають від цього кабального законопроекту. Дякую. Від "Слуги народу" з мотивів хто? Гетманцев, Гетманцев Данило Олександрович.

Шановні колеги! Нарешті підходить до кінця ця епопея з Законом 2047. Ми пройшли всі разом дуже важкий шлях. Шлях, який був для когось перевіркою на міцність, для когось перевіркою на відповідність тим стандартам, які ми декларували під час виборів. І я щасливий з того, що ми пройшли цей шлях з честю. На сьогодні ми маємо зміни до Податкового кодексу, які вже практично повністю погоджені Верховною Радою і які знищують одну з цих корупційних схем, яка була введена і працювала за минулої влади. Це вже перший крок до руйнування того порядку, який ми так всі ненавидимо. Я закликаю зал підтримати наш законопроект та голосувати зеленою копкою. Дякую всім, дякую комітету, дякую… Веде

Шановні колеги, я попрошу всіх вже готуватися до голосування. Була пропозиція підтримати правку 664. доповідачу це питання. Будь ласка. Правка 664. Шановні колеги, у нас була дискусія щодо, чи може бути адмінпослуга доступною, чи ні, і безкоштовною. І є пропозиція врахувати правку нашого шановного колеги Гончаренка. Але так, як вже є текст законопроекту, то треба буде її технічно підправити. Якщо ви дозволите, я зараз зачитаю під стенограму, щоб була повністю вона врахована і не потребувала додаткових голосувань і юридичних і так далі. У розділі І законопроекту, у пункті 2 у підпункті 1… 24, 25, 26 підпункту 1 пункту 2 викласти у такій редакції: "Доступ до внесення, перевірки інформації до Єдиної бази здійснюється безкоштовно. Формування електронних довідок про ринкову вартість об'єкта нерухомості здійснюється безкоштовно". У такій редакції це буде вірно відповідати закону і просимо саме в такій редакції врахувати. І дякуємо всім колегам за те, що долучились до цієї дискусії. ГОЛОВУЮЧИЙ. Але, шановні колеги, я дуже сподіваюсь, що це не така правка, як була свого часу, яка з'явилась в ніч перед бюджетом, що тут немає ніяких підвохів, вибачте. Все безкоштовно!

Шановні колеги, з вашого дозволу, я попрошу приготуватися до голосування. Ставиться на голосування правка 664 в редакції, яка була зачитана доповідачем, але з подальшими техніко-юридичними правками по тексту документу. підтримати та проголосувати. За-330 Рішення прийнято. 19:16:41 ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу запросити всіх народних депутатів до зали. Переходимо до голосування за законопроект.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

Ні, Степан Іванович, ті не знімаємо. Так це її тільки що включили, підтримали.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 Прошу підтримати та проголосувати. За-338 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Шановні колеги, ще один закон, дуже короткий, почекайте, не розходьтесь. Один дуже короткий. Я думаю, що тут буде швидко. Рішення прийнято. Хвилина з мотивів – Железняк. І переходимо до наступного законопроекту, він дуже короткий - 10 хвилин. 19:18:56 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, по-перше, хочу подякувати вам за підтримку і всім фракціям, які поставились до цього законопроекту і наполягали на правках. Але окремо я хочу подякувати членам нашого профільного комітету, які трішки, скажемо, несправедливо були звинувачені в тому, що затягували. Всі наші члени комітету, всі 32 працювали над доопрацюванням цього законопроекту, і завдяки їм він став таким прогресивним. Ще раз дякую, і сподіваюсь, що ми і далі будемо такі ж єдні в таких голосуваннях. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції (реєстраційний номер 2336). Пропонується розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-281 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Рахманіну Сергію Івановичу.

Дякую, Дмитро Олександрович. Шановні колеги, це недовго. Вашій увазі пропонується законопроект 2336. Закон не складний, закон актуальний і дуже помічний. Йдеться про оновлення, осучаснення системи фінансування політичних партій. Як ви знаєте, в 15-му році було внесено цілу низку змін до законодавства, які зробили більш прозорими (транспарентними) фінансування політичних партій, з одного боку; а з іншого боку, практика застосування зафіксувала цілу низку недоліків. От, власне, на усунення цих недоліків і спрямований наш законопроект. Перше. Пропонується усунути паперову звітність політичних партій. НАЗК сьогодні в ручному режимі розбирає, розгрібає стоси, кілограми паперової звітності. Ми пропонуємо зробити цю звітність електронною, що, в принципі, в ХХІ сторіччі виглядає абсолютно логічно. По-друге, ми пропонуємо внести зміни до системи підходу фінансування звітності партій. Тому що сьогодні в ручному режимі НАЗК регулює, причому регулює часто-густо незграбно, яку саме інформацію мають подавати політичні партії до відповідних органів. Для того щоб усунути це, ми уніфікуємо цю систему. Третє. Прибираються дискримінаційні вимоги щодо внесків до фондів партій. Зараз існує норма, відповідно до якої, якщо людина має не закритий податковий борг, то внесок конфіскується, а людина штрафується. В режимі реального часу часто-густо людина навіть не знає, що в неї існує податковий борг на момент сплати внеску. І часто-густо за 2 гривні формально несплаченого податкового боргу вона отримає адміністративне правопорушення – адміністративний протокол. Ну і нарешті, ми пропонуємо зробити систему фінансування і звітності партії логічною, послідовною. Законопроект, ще раз підкреслюю, нескладний, неважкий і дуже корисний. С.І. Є невеличке застереження у ГНЕУ. Але, думаю, що і вони будуть прибрані під час процедури перед другим читанням. Дякую. я розумію ваші мотиви. Я їх, можна, озвучу, Нестор Іванович? Я зрозумів. Є пропозиція не заслуховувати комітет, не проводити обговорення, а перейти до голосування. Позиція комітету зазначена у вас у всіх. Я правильно зрозумів, Несторе Івановичу? Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції (реєстраційний номер 2336). Готові голосувати? Готові всі?

За-305 Рішення прийнято. Ні-ні, в цілому - ні. Шановні колеги, я пропоную скоротити строки підготовки до другого читання. Ставлю на голосування пропозицію: згідно частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропоную скоротити наполовину строки подачі пропозицій і правок та підготовки до другого читання законопроекту реєстраційний номер 2336. Прошу підтримати та проголосувати. За-279 Рішення прийнято, дякую. Шановні колеги, я всім дуже вдячний за роботу, за конструктив і за те, що всі, дійсно, бажають боротися з Дякую. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.